Stališče Poslanske skupine Nove Slovenije - krščanskih demokratov bo predstavila Tadeja Šuštar Zalar. Izvolite.

se nanašajo na spremembo ciljnega salda in najvišjega obsega izdatkov sektorja država ter državnega proračuna. Po zadnji spremembi Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 sta bila sprejeta še dva interventna zakona, ki sta povezana z ukrepi za lajšanje posledic covida-19 in dodatnimi ukrepi za nujno podporo začetnemu okrevanju. Gre za Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19 ter za Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva. Ob sprejemanju vsebine Odloka o okviru za pripravo proračunov je vedno izjemno pomemben pogled k nekaterim podatkom ključnih makroekonomskih kazalnikov, ki opredeljujejo tudi fiskalno realnost v naši državi. Slovenija je po kriteriju brezposelnosti med najboljšimi državami v Evropski uniji. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo konec septembra registriranih 66 tisoč 122 brezposelnih, kar znaša 21,1 odstotek manj kot septembra lani. Slovenija je dosegla zgolj 3,9-odstotno brezposelnost, pri čemer je bilo povprečje Evropske unije precej višje, kar 6,8 odstotka. Danes lahko beremo naslovnico o tem, da je zaposlenih rekordno število Slovencev. Imamo 906 tisoč 434 delovno aktivnih, kar je največ, odkar Surs meri ta kazalnik. Ukrepi ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja so zelo očitno prinesli velik uspeh. Evropska komisija je že julija Sloveniji za letos napovedali 5,7-odstotno gospodarsko rast, kar je skoraj 20 odstotkov višje od takratne povprečne napovedi za Evropsko unijo. V jesenski napovedi komisija Sloveniji za letošnje leto napoveduje celo 6,4-odstotno gospodarsko rast. Napoved povprečja za evroobmočje znaša občutno manj – 5 odstotkov. Nominalni podatki Umarja kažejo, da bo že letos BDP tudi nominalno občutno višji kot v letu 2019 pred epidemijo. Vse to se odraža tudi v dejstvu, da so bili prihodki v državni proračun brez upoštevanja neposrednega učinka covid ukrepov v prvi polovici letošnjega leta medletno višji za kar 13,6 odstotka. Zelo pogosto lahko slišimo o povečevanju javnega dolga v državi. Razumemo pozornost temu vprašanju. Ob tem velja spomniti, da se nahajamo v situaciji globalne pandemije. V celotni Evropski uniji je aktivirana splošna odstopna klavzula. Cel svet se je moral prilagoditi tej situaciji, posledica česar je tudi povečevanje javnega dolga. Ob tem pa je nujno poudariti nekaj pomembnih številk. Slovenija je bila po kriteriju dolga sektorja država v razmerju do BDP v letu 2019 za 18,3 odstotne točke BDP pod povprečjem zadolženosti evroobmočja in za 11,9 odstotne točke pod povprečjem Evropske unije. V letu 2021 se bo po zadnjih ocenah Ministrstva za finance in Evropske komisije ta razlika še povečala, in sicer bo ocenjen dolg za 23,9 odstotne točke BDP pod povprečjem zadolženosti evroobmočja ter za 15,9 odstotne točke pod povprečjem Evropske unije. To pomeni, da je Slovenija svojo zadolženost glede na BDP povečala za manj od povprečja držav Evroobmočja in Evropske unije. Če ob tem upoštevamo še nadpovprečne rezultate Slovenije pri gospodarski rasti in zelo nizki brezposelnosti, lahko zaključimo, da je vladna koalicija s podpovprečnim zadolževanjem dosegla nadpovprečne rezultate. Predlog odloka je predlagan skladno z dosedanjimi usmeritvami Vlade za boj proti epidemije in lajšanje njenih posledic. V Poslanski skupini Nove Slovenije - krščanski demokrati bomo zato predlog seveda podprli. Hvala.

Hvala lepa za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci in predstavniki Vlade! Danes obravnavamo predlog novele Odloka o okviru za pripravo proračuna sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, ki državnemu proračunu omogoča povečanje obsega dopustnih izdatkov. S tem povečanjem se bodo še v letošnjem letu zagotovila sredstva za izvajanje ukrepov, povezanih z obvladovanjem epidemije in spodbujanjem gospodarske aktivnosti. Po zadnji spremembi tega odloka aprila letos sta bila sprejeta še dva zakona, ki se navezujeta na odpravo posledic pandemije, in sicer Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi pandemije covid-19 in Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva. Do sedaj veljavni okvir zato ne zadostuje več za financiranje teh dveh zakonov oziroma ukrepov, predvidenih s tema dvema zakonoma, zato se s tem odlokom povečuje zgornja meja izdatkov državnega proračuna. Še dodatno pa k temu prispeva ponovno poslabšana epidemiološka slika. Z odlokom se bo zato spremenil najvišji obseg izdatkov sektorja država, in sicer se bo v letu 2021 njihova zgornja meja povišala za pol milijarde, ob tem ni nepomembno, da se kljub temu nominalnemu povišanju proračunski primanjkljaj, izražen relativno v odnosu do višine bruto družbenega produkta, celo znižuje za 1,1 odstotno točko. To nam omogoča sorazmerno visoka in stabilna gospodarska rast ter izjemno pozitivni obeti naše nadaljnje gospodarske aktivnosti. Odlok spreminja tudi ciljni saldo državnega proračuna, in sicer ga za leto 2021 povišuje za 670 milijonov evrov, a relativno bo primanjkljaj nižji za 0,7 odstotne točke, kot rečeno, zaradi nadpovprečne gospodarske rasti. Poudarjamo, da predvidena sprememba odloka predstavlja podlago za izvrševanje ukrepov iz že sprejetih zakonov. V zahtevnih epidemioloških razmerah smo izjemno hitro sprejeli učinkovite gospodarske ukrepe, ki so uspešno in učinkovito ublažili padec gospodarske aktivnosti. Tudi napovedi bodočih gospodarskih rasti so zelo dobre. In še več; danes imamo predvsem zaradi tako dobro izpeljanih državnih intervencij eno najnižjih stopenj brezposelnosti v Evropski uniji. Kljub ugodnemu makroekonomskem okolju in spodbudnim napovednim pa je ukrepanje še vedno potrebno, saj celotnega vpliva zdravstvene krize na gospodarstvo še vedno ni moč natančno oceniti. Zato v Poslanski skupini Stranke modernega centra menimo, da je potrebno nadaljevati s spodbujanjem okrevanja gospodarstva, vse dokler bodo na dinamiko gospodarskih aktivnosti vplivale pandemične okoliščine. Zavedamo pa se tudi, da se ob koncu epidemije ne pričakuje zgolj povrnitev na predkrizno raven, temveč je potrebno vzporedno nasloviti tudi izzive prihodnosti, kot sta digitalizacija in zeleni prehod. Zato smo v Poslanski skupini Stranke modernega centra prepričani, da se moramo na vsak način izogniti spremembam v investicijski dinamiki. To je še posebej pomembno v aktualnih poslabšanih epidemioloških razmerah.

Matično delovno telo k predlogu odloka ni sprejelo nobenega amandmaja in tudi amandmaji h končni določbi niso bili vloženi. Odločanje o predlogu odloka bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili v četrtek, 25. novembra 2021, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina osmih poslank in poslancev s prvopodpisanim Miho Kordišem. Predlog zakona je na 39. seji dne 3. 11. 2021 2021 obravnaval Odbor za finance kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Robert Polnar. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje je temelj socialne države. Pravice, ki sledijo iz njega, se financirajo iz vplačanih prispevkov posameznikov in iz odhodkov državnega proračuna. Država je po ustavi dolžna skrbeti za delovanje sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter ukrepati z nenehnimi, vendar ne prehitrimi spremembami. To še posebej zavoljo dinamike v družbenih razmerjih, kadar je delovanje sistema ogroženo z neizravnanostjo prihodkov in odhodkov. Leta 1996 se je takratna vlada odločila, da občutno zniža prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek delodajalca se je malodane prepolovil. Zmanjšal se je s 15,5 odstotka na 8,85, medtem pa je breme zaposlenega ostalo na enaki ravni. Cilj je bil pospešiti gospodarsko rast s povečevanjem gospodarske aktivnosti, zlasti z intenziviranjem investicijske dejavnosti podjetij. Ukrep pa je imel tudi izrazito negativno posledico – strmo naraščanje zadolženosti pokojninske blagajne. V bilancah te blagajne so tako od leta 1996 do vključno 2000 nastajali in se akumulirali primanjkljaji. Leta 2001 je sledila obveznost Kapitalske družbe za sofinanciranje pokojninske blagajne iz svojega poslovnega izida ter pomembna reformna novost: državni proračun je prevzel obveznost zagotavljanja stabilnega finančnega poslovanja pokojninske blagajne s financiranjem razlike med izvirnimi prihodki sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in celotnimi odhodki za financiranje vseh zakonskih obveznosti. Takratna politična opcija je tovrstno znižanje stroškov dela opravičevala z novo obremenitvijo gospodarstva z davkom na izplačane plače. Prihodki iz državnega proračuna oziroma prihodki državnega proračuna iz davka na izplačane plače so bili najvišji v letih 2004 in 2005, ko so obsegali 7 in pol odstotkov celotnih prihodkov proračuna, 472 milijonov leta 2004 in 506 milijonov leta 2005. Država se je temu viru prihodkov odpovedala leta 2009 v interesu spodbujanja gospodarske dinamike in konkurenčnosti slovenskih podjetij. Če bi to davčno vrsto ohranili, bi imela vpliv na celo serijo makroekonomskih agregatov, zato danes ni mogoče oceniti, kako velika škoda je bila s tem povzročena. Jasno pa je nekaj drugega. Pokojninska blagajna je na račun znižanja prispevkov delodajalcev izgubila več kot 20 milijard evrov, če upoštevamo še leto 2020. To se je moralo odraziti pri višini pokojnin. Obe pokojninski reformi sta na eni strani zviševali upokojitvene pogoje, na drugi strani pa zniževali standarde pravic, ki so bile predhodno vplačane in zaslužene. Nasprotniki postopnega dviga prispevne stopnje delodajalcev se sklicujejo predvsem na podatke in iz njih izhajajoča napotila Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Tam pravijo, da je davčna obremenitev dela v Sloveniji razmeroma visoka pri prispevkih za socialno varnost in razmeroma nizka pri dohodnini. Pa vendar so v zakonodajni proceduri obsežne spremembe dohodninske zakonodaje, ki bodo te obremenitve še znižale, pri tem pa je pomembno vedeti, da bomo v končni posledici plačevalci svojega pokojninskega in socialnega sistema mi sami, državljanke in državljani Slovenije, ne pa birokrati iz belega sveta. Ureditev razmerij med delom in kapitalom je temeljno področje vsake razvojne vizije. Vsaka od teh dveh ekonomskih kategorij je neizogibno vključena v kakršnokoli predelavo davčne zakonodaje. Rešitve kajpada niso preproste. To se nazorno kaže tudi v našem konkretnem primeru o predlaganem dvigu prispevne stopnje za delodajalce. Proračunski prihodki so zdaleč prenizki za zadovoljevanje potreb v vseh državnih podsistemih. Spremembe na bolje so kajpada mogoče, toda ne bomo jih dosegli, dokler bo vse izviralo iz prepričanja, da so edini pomembni procesi v družbi tisti ekonomski, ki jih upravlja kapital, ter da izvira moč politikov samo iz tega, koliko se prikupijo kapitalu. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. Izvolite. JANI Lep pozdrav še enkrat vsem v dvorani! Poslušati o tem, da preko 200 tisoč upokojencev prejema pokojnino manj kot 600 evrov, je grozljivo. Če ob tem dodamo, da je za pokritje minimalnih življenjskih stroškov, potrebnih vsaj 613,41 evra, je ideja o tem, da bi se zagotovila sredstva za dvig le-teh zelo všečna, žal pa je zgolj to samo to. Zdaj ne vem, ali je res krivo, da smo že globoko v predvolilni bitki, ali pa se v vsem tem času teh, ljudem všečnih predlogov nismo nič naučili. Ne rabim biti vedeževalec, da napovem, da če bo predlog zakona sprejet, se bo predlagatelj na veliko in na vseh možnih družbenih omrežjih ter intervjujih hvalil, da so oni poskrbeli za dvig pokojnin. Če ne bo sprejet, pa bomo vsi mi, ki so proti ali smo proti, na tnalu in se jih bo križalo, ker nočejo dati in jemljejo najšibkejšim. To smo že videli, ko se je dvigovala minimalna plača. Polna usta so vas bila, kako ste za teh nekaj evrov dvignili minimalno plačo in s tem omogočili – kaj? So si ljudje s temi nekaj evri lahko kupili stanovanje, hišo, avto? Ne. So si lahko končno napolnili hladilnik? Si kupili obleke? Ne, nič od tega! Ker ste pozabili, da se na minimalno plačo vežejo tudi socialni transferji in bančni krediti, ste dosegli le to, da so ljudje imeli manj. Za tistih nekaj evrov več pri plači so ljudje zaslužili premalo za kakšen kredit. Ker se cenzusi za socialne transferje niso uskladili, so dobili manjše otroške dodatke, nižje subvencije za najemnine, kosila, malice in tako naprej. Kot kaže, to ni pomembno in se o tem ne bomo pogovarjali, ker ne ustreza pravljici, ki jo prodajate. Ja, se pa strinjam, demografska slika Slovenije je katastrofalna. Razlogov za to je pa veliko. A iskanje krivca ne reši zagato, da se razmere med upokojenimi in aktivno zaposlenimi porušilo. Naravni prirastek je že nekaj časa negativen, torej upati, da bo kmalu več aktivno zaposlenih, ne bo prineslo sadov. Ideja o tem, da bi podaljševali neupokojitev je tudi norija. Ne vem, če si predstavljate, da bi na gradbišču delal 70-letni gospod ali pa bi vam stregla 70-letnica. Ne vem, ali pri teh letih ne moreš biti fit, ampak zagotovo niso vsi 70-letniki polni energije in da bi radi še naprej delali. Verjeti, da bo dvig prispevne stopnje za delodajalce prinesel rešitve, je pa tudi iluzorno. Verjeti, da bodo delodajalci šli sebi v škodo, pa bi rekel, da mogoče kdo, a nikakor ne vsi. Ne vem, koliko aktivno zaposlenih se bo strinjalo s tem, da bodo zdaj dobili nižjo izplačilo na računu. Verjemite, da se bo delodajalec že znašel, da pri plači zaradi dviga stopnje prispevka ne bo njegov delež večji. Posledično to pomeni tudi nižje pokojnine. Torej zato da bomo mogoče lahko dajali višjo pokojnino, bomo nižali plače trenutno delovno aktivnim, ob tem pa verjeli, da bodo zato pokojnine za delovno aktivne višje. Je kdo pomislil, da je razmerje med minimalno plačo in socialnimi transferji tako majhen, da se bodo ljudje raje odločali za slednje? Konec koncev bodo v času upokojitve z varstvenim dodatkom in še kakšno denarno pomočjo dobili več na račun, kot če svoje telo uničujejo za minimalno plačo. Torej je cilj spraviti vse ljudi na socialne transferje, da bodo životarili, pa bo, kar bo. Problem pokojnin je treba rešiti, s tem se strinjam, ampak na način, da bo težava rešena, ne pa, da bo nastal nov, še večji problem. Hvala lepa.

Najlepša hvala za besedo. Poslanska skupina Levica je v zakonodajni postopek vložila Predlog spremembe Zakona o prispevkih za socialno varnost, s katerim predlagajo dvig stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v delu, ki ga plačujejo delodajalci. Predlagatelj predlaga dvig prispevne stopnje z 8,85 odstotka na kar 12,05 odstotka, sicer s postopnim dvigom za 0,8 odstotne točke v letih 2023, 2024, 2025 in 2026. Dvig prispevnih stopenj je sicer v vsakem primeru strošek delodajalca, saj se vsi prispevki od plače odvajajo s strani delodajalca, kar seveda pomeni dodatno obremenitev plač ter večjo nekonkurenčnost na trgu dela. V Poslanski skupini SDS že vseskozi opozarjamo, da so plače bistveno preveč obremenjene s prispevki, zato predlagane spremembe seveda ne podpiramo. Prav nasprotno, v Slovenski demokratski stranki menimo, da je potrebno plače razbremeniti, da morajo zaposleni prejeti višje neto plače. Prav zaradi tega je v obravnavi tudi vladni zakon o dohodnini, ki viša splošno olajšavo, kar po koncu postopnega višanja pomeni eno neto plačo več za vse.

Od leta 1996 je v Sloveniji že uveljavljen sistem, po katerem delodajalci plačujejo znižano stopnjo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Taka ureditev odstopa od evropske, kjer so delavčeve in delodajalčev prispevek za te namene praviloma enake višine. Namen takrat sprejete odločitve je bil znižati stroške dela in zagotovi slovensko mednarodno konkurenčnost. O tem, ali je ukrep dosegel svoje cilje, se mnenja še vedno krešejo. Dejstvo pa je, da mora od sprejema te odločite državni proračun sofinancirati vsakoletni primanjkljaj pokojninske blagajne. Dejstvo je tudi, da virov, ki naj bi nadomestili javnofinančni izpad, državni proračun že dolgo nima več. Že več kot 15 let je minilo, odkar je bil ukinjen davek na izplačane plače, ki je proračunu pomagal pokrivati ta vsakoletni strošek, ki se zadnja leta – odvisno seveda od gospodarskih gibanj – vrti okoli ene milijarde evrov letno. Prav tako je dejstvo, da so povprečne pokojnine nizke in da so odmerni odstotki tisti, ki so se upokojevali v zadnjem desetletju tako nizki, da se lahko upravičeno sprašujemo o pravičnosti vzpostavljenega sistema. Socialni demokrati podpiramo usmeritev, s katero bi popravili razmerje pri obremenitvi plač ter zagotovili bolj pravično in stabilno financiranje pokojninskega sistema. Prav tako smo mnenje, da pokojninskega sistema, če naj ta ostane trajno vzdržen, ne moremo več financirati zgolj iz prispevka iz dela in proračuna, temveč moramo najti še dodatne vire tudi s strani državnega premoženja ter lastnikov kapitala. Glede na vse povedano pa je potrebno izpostaviti tudi, da je bilo znižanje prispevkov pred 25 leti sprejeto z javnim in socialnim dialogom in soglasjem vseh partnerjev v Ekonomsko-socialnem svetu. Prav tako se je potrebno zavedati okoliščin ne le epidemične slike, temveč predvsem škodljivih in samovoljnih odločitev trenutno vladajočih, ki povsem brez dialoga in usklajevanja izgrajujejo sistem davčnih prihodkov te države. Odločitve, ki jih sprejemajo, je potrebno postaviti v kontekst časa. Konkretna rešitev, ki jo je pristojni odbor zavrnil, bi tako res zmanjšala obremenitve proračuna, a sama po sebi ne bi prav nič prispevala k dvigu nizkih pokojnin. Spoštovani, v opisanih okoliščinah moramo zato pozvati predvsem k oživitvi dialoga. Nujno je, da se v bodoči reformi izvedejo ne le s sodelovanjem Ekonomsko-socialnega sveta, temveč s široko družbeno razpravo, predvsem pa z usklajenimi rešitvami. Prevečkrat smo lahko že videli, kako neproduktivne so lahko enostranske rešitve. Za pametne spremembe na področju obremenitve plač in pravic, ki izhajajo iz tega, je potrebno izvesti usklajene ukrepe tako na področju prispevkov kot tudi na davčnem področju, zato v Poslanski skupini Socialnih demokratov pozivamo k nadaljnjim prizadevanjem in strpnim usklajevanjem, da se končno popravijo krivice nedoslednosti, ki izvirajo iz nezadostnih virov pokojninske blagajne. Hvala lepa. Stališča Poslanske skupine Levica bo predstavil Miha Kordiš. Izvolite. MIHA Hvala za besedo, predsedujoči. Pokojnine v naši državi se financirajo iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, tako imenovane pokojninske blagajne. V ideji so utemeljene na vplačanih prispevkih. Se pravi, kolikor časa si ti zaposlen za polni delovni čas, glede na višino svoje plače odvajaš tudi prispevke v pokojninsko blagajno, nato pa na svoja stara leta ta pokojninska balgajna pokrije tvoje pokojnino. A v ideji in v realizaciji obstaja ena zelo velika razlika; količina vplačanih prispevkov v pokojninsko blagajno ne zadošča za sprotno pokrivanje obveznosti, ki jih ta država ima do svojih upokojencev, in celo teh obveznosti, kot so sedaj, znotraj katerih lahko rečemo, da so pokojnine, zlasti tiste najnižje, pokojnine prenizke. Imamo skoraj 100 tisoč upokojencev, ki morajo shajati s pokojnino, ki jih ne pripelje preko praga tveganja revščine. Razlog, zakaj je do tega prišlo, moramo iskati nekje v sredini 90 let, ko se je prepolovila prispevna stopnja za delodajalce. Za delojemalce pak ne. Od takrat naprej do danes je pokojninska blagajna šele začela beležiti luknjo med svojimi prihodki in med svojimi odhodki. V teh dveh desetletjih in pol se je v skupni masi nabralo kar 20 milijard evrov. To je 20 milijard evrov, gospe in gospodje, ki jih je država na račun državnega proračuna in na račun zaposlenih podarila delodajalcem v tej državi. Seveda je popravek te krivice nujen in v Levici pravimo, naj se začno zopet prispevki delodajalcev približevati tisti ravni, ki jo vplačujejo tudi zaposleni. Z našim predlogom bi se prispevna stopnja vplačil v pokojninsko blagajno za delodajalce dvigovala po stopnji 0,8 odstotka v naslednjih štirih letih. Po preteku teh štirih let bi se tako lahko nadejali dodatne pol milijarde evrov sredstev vsako leto, ki bi našla svojo pot v pokojninsko blagajno in preko tega financirala varno starost in skrb za upokojence. Po zagotovitvi tega dodatnega vira za pokojninsko blagajno bi imeli kot družba na voljo dve strategije in dve poti. Prva je, da ta dodatna sredstva prelijemo v dvig tistih najnižjih pokojnin. To so seveda neki drugi zakoni, drugi ukrepi, z njimi smo v Levici tudi v preteklosti že poskušali. Samo v v času zadnje vlade nam je tako uspeli postaviti najnižjo pokojnino za polni delovni čas preko ravni dolgoročnih življenjskih stroškov, se pravi, čez dobrih 600 evrov. Po enakem tempu bi lahko nadaljevali, še pogumneje nadaljevali, v kolikor bi pokojninsko blagajno zavarovali z dodatnimi vplačili iz naslova prispevkov delodajalcev. Drugi scenarij kot posledica teh dodatnih vplačil in dodatnih virov pa bi bila razbremenitev državnega proračuna. Trenutni transfer iz državnega proračuna v pokojninsko blagajno se giblje okoli ene milijarde evrov vsako leto za to, da so vse pokojnine vseh upokojencev dejansko poplačane, ne glede na to, v kakšni gospodarski kondiciji se država nahaja. Na ta način zavarovane so pred kakršnokoli krizo kapitalizma, kar je seveda prav. V kolikor pokojninski blagajni priskrbimo novih dodatnih pol milijarde evrov vsako leto, pa bi to pomenilo, da se lahko prepolovi transfer, ki ga država priliva in dostavlja k pokojninam in vplačuje v pokojninsko blagajno. To je pol milijarde evrov, ki bi jih lahko z vsakokratnim proračunom Republike Slovenije investirali na, oh, tako zelo podhranjena področja, ki stagnirajo že dolgo časa. Naj izpostavim samo stanovanja za mlade pa skrbstvo za starejše. Prav v teh dneh se pogovarjamo o Zakonu o dolgotrajni oskrbi. Ta sredstva bi lahko namenili tudi za izgradnjo domov starejših občanov. Pa za prenovo transportnega omrežja, vlaganja v železnice, splošen odziv in prilagoditev družbe na podnebno krizo in na podnebni zlom. Vse te možnosti se odpirajo v prihodnosti, ampak le, če pravičneje oprispevčimo delodajalce, iz dvignjenih prispevkov pa napolnimo pokojninsko blagajno, kot jo ta polni proračun Republike Slovenije. Žal ta rešitev na odboru ni bila izglasovana. Bomo pa v Levici kot socialisti pri njej vztrajali še naprej. Navsezadnje se ni prvič znašla v pokojninskih dokumentih, ampak je bila že sestavni del koalicijske pogodbe prejšnje, torej Šarčeve vlade.

Hvala za besedo. Danes imamo pred seboj že zavrnjen predlog novele Zakona o prispevkih za socialno varnost, ki ga je predlagala Levica. strani tega predlagatelja smo sicer vajeni že vsega hudega, kljub temu pa nas je ta predlog že ob prvi vložitvi vsaj malo presenetil. Levica je namreč predlagala še dodatno obremenitev delodajalcev s prispevki. Predlog, dodatno obremenitev delodajalcev, predlaga Levica, kljub temu da v Sloveniji že sedaj poberemo največ prispevkov glede na BDP med vsemi državami OECD. To je skoraj 16 odstotkov BDP. Smo na prvem mestu. Očitno to ni dovolj. Vprašanje, kdaj bo dovolj. Levica je s tem zakonom želela še nekoliko povečati obremenitev dela ter stroške dela v Sloveniji, za konkurenčnost našega gospodarstva pa potrebujemo ravno nasprotne ukrepe. Ob tem velja spomniti na poročilo Svetovnega ekonomskega foruma o konkurenčnosti svetovnih gospodarstev za leti 2017 do 2018. Po tej raziskavi smo bili namreč uvrščeni na 135. mestu od 137 držav po tem, v kolikšni meri davki in socialni prispevki znižujejo pripravljenost za delo. Za nami sta samo še Grčija in Brazilija. Pri spodbudnosti davčnega okolja za investicije pa je Slovenija na 113. mestu od 137 v družbi Jemna, Burundija, Dominikanske republike in Tanzanije. Levica bi nas očitno rada spravila še globlje, čisto na konec lestvice. Tudi novejši podatki švicarskega inštituta za razvoj menedžmenta niso spodbudni. Na svetovni lestvici konkurenčnosti za leto 2021 med 64 državami, ki so bile zajete v raziskavi, je Slovenijo umestil šele na 40. mesto. Vlada je na te podatke že odgovorila s predlogom davčne reforme. Posebej zaskrbljujoči kazalniki najvišje mejne davčne stopnje, kjer je Slovenija med državami OECD po podatkih za 2020 z 61,1 odstotkom celo na prvem mestu. Za ilustracijo, pri najvišji obdavčitvi gre od vsakega na novo zasluženega evra več kot 61 centov državi za davke in prispevke. To je najvišji delež v OECD. Vpliv take obdavčitve na motivacijo za delo je jasen; dodatna obremenitev delodajalcev nikakor ne pripomore k reševanju posledic tega problema. Številna podjetja naglas opozarjajo, da vrhunskih kadrov zaradi obremenitve dela enostavno ne morejo ustrezno nagraditi. Svet in z njim Slovenija naglo drvi v peto industrijsko revolucijo. Priča smo pametnim mestom, pametnim skupnostim, digitalizaciji. Razvoj nas vsak dan spremlja na vsakem koraku. Zato so ključni dobri razvojniki, inženirji, sposobni menedžerji, strokovnjaki. Naša podjetja morajo oblikovati razvojna in inovativna jedra, v njih delavce ustrezno nagraditi in seveda k nam pritegniti tudi dobre strokovnjake iz tujine. Sedaj lahko opažamo obraten trend. Ker naša podjetja zaradi nestimulativne davčne zakonodaje ne morejo nagraditi vrhunskih kadrov, ti odhajajo v tujino in škoda je izjemna. Predlog Levice pa to samo še poglablja. Novi Sloveniji zagovarjamo drugačno smer. Predlagamo uveljavitev razvojne kapice. Če želimo, da se bo slovensko gospodarstvo razvijalo, moramo obdržati visoko kvalificiran kader, ki pa mu mora država ponuditi tudi ugodno okolje. Ker pravice iz socialnih prispevkov niso neomejene, je prav, da se pri določeni višini plače omeji tudi rast zahtevanega plačila prispevkov. Pomembno je, da sposobne ljudi ustrezno nagradimo in v Sloveniji tudi zadržimo. Višje izobraženi kadri omogočajo podjetjem razvoj in s tem zviševanje plač vsem zaposlenim. Predlog Levice gre v nasprotno smer. Ta smer na dolgi rok pomeni revščino za vse, ne le za peščico. Zato smo v Novi Sloveniji zadovoljni, da je bil predlog zakona zavrnjen. Hvala. Stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra bo predstavila Monika Gregorčič. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Pozdravljeni vsi še enkrat! Danes obravnavamo še predlog novele Zakona o prispevkih za socialno varnost, ki so ga v zakonodajni postopek vložili poslanci Levice. V njem predlagajo, da bi delodajalci prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje namesto po sedanji 8,85 odstotka od leta 2026 naprej plačevali po stopnji 12,05 odstotka od osnove. Predlagatelji bi dvig uvedli postopoma, in sicer s štirikratnim dvigom po 0,8 odstotne točke v obdobju med leti 2023 in 2026. Tako bi se do leta 2026 vrnili malo pod višino prispevne stopnje delodajalcev, kot je bila v veljavi do leta 1996, ko se je tedanja vlada pod vodstvom dr. Janeza Drnovška odločila za pomembno znižanje pokojninske prispevne stopnje za delodajalce, in sicer kar za 6,65 odstotne točke. Ključni razlog za tedanje znižanje pa je bil ravno tako utemeljen s ciljem izboljšati konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Danes predlagani dvig prispevne stopnje delodajalcev sam po sebi upokojencem ne bi prinesel višjih pokojnin, bi se pa resda povečala razpoložljiva namenska sredstva javne pokojninske blagajne, a zaradi specifične ureditve pokojninskega sistema do neposrednega vpliva na višino pokojnin ne bi prišlo. Še več; vse, kar zadeva vzdržnost pokojninske blagajne, dostojne višine pokojnin ter višine prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vsa ta področja in tudi smer sistemskih rešitev so natančno opredeljena v tako imenovani Beli knjigi o pokojninah. Nakazane rešitve pa gredo ravno v nasprotno smer od današnjega predloga, predvsem v smeri zniževanja prispevne stopnje zavarovancev in razširitve zavarovalnih osnov, od katerih se pokojninski prispevki plačujejo. To bi bila vzdržna smer rešitve, ki ne bi ogrozila konkurenčnosti našega gospodarstva in ne bi višala, temveč bi celo nižala stroške delovne sile. Slednje ne bi le preprečilo tako imenovanega bega možganov, temveč bi ustvarilo pogoje oziroma delovno okolje za privabljanje mladih, visoko specializiranih in izobraženih kadrov. Posledično bi s tem omogočili razvoj našega gospodarstva v smeri modernih tehnologij digitalizacije in zelenega preboja. Ustvarjeni bi bili pogoji za razvojni preboj in preusmeritev v panoge z visoko dodano vrednostjo, da bi, poenostavljeno povedano, končno lahko pričeli konkurirati pretežno z možgani in ne več toliko z mišicami. V primeru predlagane novele s strani Poslanske skupine Levica pa gre za ozek in škodljiv enostranski poseg v kompleksen pokojninski sistem. Sprejem te novele pa bi še dodatno bremenil naše gospodarstvo. In to ravno v letih potem, ko smo s hudimi napori uspeli vzpostaviti pogoje, da so se naša podjetja uspešno in učinkovito odzvala na pandemične okoliščine in povrnila oziroma celo nadgradila poslovanje v primerjavi s predkovidnim obdobjem. Ne gre spregledati niti dejstva, da bi se z uveljavitvijo predlaganih sprememb v trenutku porušila vsa postopna prizadevanja za znižanje davčne obremenitve dela in za povečanje konkurenčnosti našega poslovnega okolja. Slovenija namreč tudi po kriterijih OECD že danes spada v skupino držav, kjer je delo stroškovno nadpovprečno obremenjeno. veseli nas, da je ta koalicija razvojno naravnana in se zaveda pomena ustrezne obdavčitve dela. Vladna novela Zakona o dohodnini s postopno davčno razbremenitvijo prihodkov iz dela je po naši oceni korak v pravo smer, v smer višje konkurenčnosti poslovnega okolja in povečane gospodarske aktivnosti v našem prostoru, predvsem pa se bodo vsem povišali neto prihodki iz dela. V Poslanski skupini Stranke modernega centra zato te novele Zakona o prispevkih za socialno varnost na seji Odbora za finance nismo mogli podpreti. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil Vojko Starović. Izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci, prisotni! Nekaj mesecev nazaj smo v Državnem zboru že imeli neko opredeljevanje do novele z identičnimi cilji, to je dvig prispevne stopnje delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od sedanjih 8,85 odstotka postopoma na 12,05 odstotka. Predlagatelj tudi tokrat zatrjuje, da bo novela izboljšala standard upokojencev in da se bo povečal obseg javnih sredstev, ki so na razpolago za socialne in razvojne namene. Dejstvo je, da naš pokojninski sistem zaradi demografskih sprememb postaja nevzdržen. Z nevzdržnostjo se soočajo tudi mnoge druge države po svetu, večina njih. Problemi niso rešljivi in se jih ne da rešiti z neko čarobno palico ali kar ad hoc premalo premišljenimi in domišljenimi enostranskimi ukrepi. Ne pravimo, ne trdimo, ne pravimo, da posegi v pokojninski sistem niso potrebni. Ravno nasprotno! Toda vanj ne moremo posegati enostransko, brez socialnega dialoga, brez široke razprave in ocene vplivov na druge sisteme, ki nam zagotavljajo socialne pravice. Pred bodočimi posegi v sistem moramo obstoječega analizirati in preveriti skozi široko strokovno javno razpravo, tako z vidika financiranja kakor z vidika določitve pogojev za priznanje pravic in njihove višine iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Predlaganemu načinu dviga prispevne stopnje nasprotuje celo ZPIZ, saj ocenjuje, da bi takšen nepremišljen enostranski poseg pokojninski blagajni škodil. Nobenega dvoma ni, da se v stranki dejansko zavzemamo za resnično solidarnost, za solidarnost s starejšimi, za dvig pokojnin in generalno izboljšanje statusa starejših v vseh aspektih njihovega življenja. A ob tem ostajamo realni in pošteni do tistih, za čigar pravice se zavzemamo, zato nočemo dajati in nizati prazne obljube kot nekateri drugi, katerim je že vnaprej jasno, da jih ne bodo mogli izpolniti. Kot so recimo, najnižja pokojnina tisoč evrov ali božičnica za vsakega upokojenca v višini 500 evrov, kar je bilo oglaševano na velikih plakatih širom Slovenije. Naše predloge od brezplačnih prevozov za starejše, do dviga odmernega odstotka od 57 na 63,5 odstotka, kar ljudem, ki se upokojujejo, prinaša dvig pokojnin za skoraj 10 odstotkov, pa smo izpolnili. Zato tudi opozarjamo na zavajajoče izjave predlagatelja, češ da upokojenci jutri ne bodo več lačni, če bodo danes delodajalci v pokojninsko blagajno plačevali več. To preprosto ne drži, saj sedanji upokojenci od dviga višine prispevkov ne bodo imeli prav nič, ker ta ne bo vplival na višino njihove izračunane pokojnine. Velik problem današnje politike so neuresničene obljube v stilu EPP propagande, tudi v tem parlamentu, kar ruši zaupanje v sistem, v vrednote, v posameznika, zato se ne smemo čuditi, da so ljudje razočarani, jezni in protestirajo. Zato dovolite, da ponovno uporabim star kitajski rek: »Ko obstaja zaupanje, ne potrebuješ dokazov. Ko zaupanja ni, noben dokaz ne pomaga.« V SAB novele ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave Predloga zakona o spremembi Zakona o prispevkih za socialno varnost končan. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Spoštovani podpredsednik, spoštovana državna sekretarka, kolegice poslanke in poslanci! Danes je pred nami tretja obravnava Zakona o prepovedi dajanja na trg nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v Republiki Sloveniji. stranki SAB želimo kot predlagatelj s sopodpisniki, poslanskimi skupinami LMŠ, SD in Levico, v slovenski pravni red na zakonski ravni prenesti del evropske direktive. Pri tem nas med drugim vodi želja po zmanjšanju onesnaževanja in onesnaževanja s plastiko v morjih in oceanih. Dno Jadranskega morja, še posebej severni Jadran, spada med morja, ki je s plastiko najbolj obremenjeno in onesnaženo. Kljub temu da je naše morje majhno, pa vpliv Slovenije ni nič manj odločujoč. Mikroplastika je onesnaževalo, ki je bilo dolgo prezrto, na kar nas opozarjajo tako stroka kot civilna družba in mladi. Naše navedbe sta potrdila in argumentirala tudi gosta, ki smo ju povabili na obravnavo zakona na matičnem delovnem telesu, mlada raziskovalca Gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera. Predstavila sta zaskrbljujoče izsledke pilotske raziskave in poudarila, da bi bilo treba sprejeti več direktiv, ki naslavljajo problematiko plastike. Mikroplastika prehaja skozi vodo v vodne organizme, v prehranski krog in nenazadnje v vsa živa bitja. Slednje so potrdili leta 2018, leta 2020 pa so mikroplastiko odkrili celo v posteljici zarodka. Pri tem so si znanstveniki enotni. Ti delci lahko dolgoročno škodijo razvoju otroka. Med odpadki, ki ležijo na obalah in plavajo v morjih, je največ plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, praviloma kratkotrajno uporabo. Logično in pravilno je zato, da njihovo oddajanje na trg in s tem uporabo omejimo oziroma prepovemo. Ob pandemiji bolezni covid se je še dodatno izkazalo, kakšno razsežnost ima uporaba tovrstnih izdelkov, proizvodov, embalaže; embalaže, v kateri je bila potrošnikom na voljo dostava hrane na dom ter pijača in hrana s seboj. V stranki SAB smo bili proaktivni. Pripravili smo zakon z namenom preprečevanja nastajanja odpadkov za enkratno in kratkotrajno uporabo, s katerim bi zmanjšali vpliv na okolje in posledično pozitivno vplivali na zdravje ljudi. S predlogom zakona se v slovenski pravni red tako prenaša del evropske direktive, ki jo morajo implementirati vse države članice. Rok za prenos direktive je potekel 3. julija in ker Evropska unija ni pripravila vseh navodil in pravilnikov, je zamujala tudi Vlada. Tako je 19. avgusta naposled sprejela uredbo. Z zakonom, ki ga danes obravnavamo, tako prepovedujemo dajanje na trg v Republiki Sloveniji vseh proizvodov iz oksorazgradljive plastike in naslednjih najbolj pogosto uporabljenih izdelkov oziroma proizvodov za enkratno uporabo: jedilni pribor, krožniki, slamice, vatirne palčke, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, posode za živila iz ekspandiranega poliestra. Predlog zakona je po prvi obravnavi v Državnem zboru dobil zeleno luč, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. V vmesnem času smo z upoštevanjem mnenja Zakonodajno-pravne službe in pripomb pristojnih strokovnih služb Vlade predlog zakona dopolnili in spremenili. Dopolnili oziroma spremenili smo naslov zakona, uskladili uporabljene termine z izrazoslovjem, uporabljenem v uredbi in direktivi, dopolnili člene, izvedli manjše popravke nomotehnične narave. Pred vami, spoštovane poslanke in poslanci, je predlog zakona v tretji obravnavi. Varstvo okolja in narave, trajnostna raba virov, spodbujanje razvoja krožnega gospodarstva in nenazadnje še posebej varovanje človeškega zdravja in zdravja še nerojenih otrok so vrednote, ki jih zagovarjamo vsi. Zato pozdravljamo in se vsem poslankam in poslancem zahvaljujemo za do sedaj izkazano podporo našim skupnim prizadevanjem. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade dr. Metki Gorišek, državni sekretarki na Ministrstvu za okolje in prostor. Izvolite. spoštovani predsedujoči. Spoštovani poslanci, hvala za besedo! Pred nami je zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov na trg; se pravi, to je že osnovna sprememba, ki je tudi s strani Ministrstva za okolje in prostor in potem s strani Vlade bila predlagana, da pač v osnovnem naslovu tega zakona prepoved prodaje ni v skladu z uredbo. Vlada Republike Slovenije prvotno ni podpirala tako imenovanega Predloga zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki je bil predložen Državnemu zboru 11. 6. 2021. Po vloženih amandmajih predlagateljev se je predlog zakona s terminologijo tako v samem naslovu zakona kot po posameznih členih, ukrepih in pravno spremenil v smeri, ki bi za prepoved dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo pomenil prenos tega ukrepa o prepovedi iz direktive, tako kot direktiva tudi narekuje. V prvem predlogu se je predlog zakona, kot sem že povedala, imenoval prepoved prodaje plastičnih izdelkov, s čimer se Vlada ni mogla strinjati, saj ne gre enačiti termina prepoved dajanja na trg in pa prepoved prodaje teh plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. V primeru, da bi zakon prepovedal prodajo teh proizvodov, proizvajalci ne bi mogli odprodati zalog, sama prepoved pa ne bi bila tudi usklajena z direktivo in tako tudi ne z ukrepi drugih držav članic, s katerimi nastopamo na skupnem notranjem trgu. V prvem predlogu so bili tudi nekateri pomanjkljivo opredeljeni pojmi, napačno uporabljeni termini, kar je bilo seveda z amandmaji potem popravljeno in odpravljeno. Z že vloženimi amandmaji, ki so odpravili te pomanjkljivosti oziroma ki so tudi spremenili naslov zakona, so se vse te pomanjkljivosti, katerim je Vlada nasprotovala, odpravile in zato zakonu ne nasprotujemo. Hvala lepa. lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina nepovezanih poslancev in Jurij Lep. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Državna sekretarja, lep pozdrav, poslanci, kolegice in kolegi! Naš planet je pod pritiskom, ki ga povzroča hitro rastoče število prebivalcev.

Vsako leto se v Evropski uniji porabi skoraj 15 ton surovin na osebo, medtem ko vsak državljan Evropske unije v povprečju ustvari več kot 4,5 tone odpadkov v enakem obdobju. Skoraj polovica teh odpadkov konča na odlagališčih. To so takšni odpadki, da se je kar za zamisliti. S prehodom na krožno gospodarstvo se preusmerjamo na ponovno uporabo, popravilo, obnov in recikliranja obstoječih surovin in proizvodov. Kar je nekoč veljalo za odpadek, torej sedaj postane vir. Temu sledi tudi predlog zakona, ki ga imamo danes na poslanskih klopeh, katerega cilj je zmanjšati uporabo plastične embalaže na način, da se bodisi prepove uporaba kratkotrajnih proizvodih, ki niso zasnovani za ponovno uporabo, bodisi se zagotovi stroškovno učinkovito recikliranje. S tem se v Poslanski skupini nepovezanih poslancev strinjamo, saj bi le−to zmanjšalo vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti na vodno okolje, posledično pa pozitivno vplivalo na zdravje ljudi. S tem bi sledili strategiji trajnostne rabe virov, varovanja narave in sicer krožnega gospodarstva. Nepovezani poslanci se zavzemamo za strukturne spremembe na področju ravnanja z odpadki, ki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom tega ravnanja. Učinkovito ravnanje z odpadki lahko močno prispeva k učinkoviti rabi virov in ti so bistvenega pomena za zadovoljevanje potreb družbe in zagotavljanje njenega nadaljnjega razvoja. Pri teh spremembah se še posebej zavzemamo za zmanjševanje nastanka tistih odpadkov, ki so narejeni iz materialov, ki se jih ne da reciklirati in imajo dolgo dobo razgradnje. Tovrstne skupine izdelkov za enkratno ali kratkotrajno uporabo bi bilo po našem mnenju potrebno iz trga izločiti, hkrati pa bi jih morali nadomestiti z bolj trajnostnimi in varnimi alternativnimi proizvodi, kot so na primer papir, karton, les, glina, celulozna vlakna in tudi sladkorni trs, koruzni škrob in drugi biorazgradljivi materiali, ki so okolju bolj prijazni in tudi cenovno bolj dostopni. Ker se celotno delovno dobo ukvarjam z lesarstvom, bi rad posebej izpostavil les. Znano je, da imamo več kot 60 odstotkov površine Slovenije poraščene z gozdovi. Les kot surovina lahko uporabljamo v mnogih izdelkih in ga imamo v izobilju. Zaradi možnosti večkratne in raznolike uporabe ter ekološke predelave je les idealen material za pospešen prehod v krožno gospodarstvo. Ob tem pa nepovezani poslanci opozarjamo, da zgolj zamenjava plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, denimo, s papirnatimi ali lesenimi izdelki ne bo dovolj za dosego zastavljenih ciljev, pač pa moramo spremeniti tudi svoje vsakodnevne potrošniške navade. Hkrati pa bo potrebno doseči napredek in premik tudi na področju zbiranja, prevoza, odlaganja in skladiščenja odpadnih plastičnih proizvodov, recikliranja in ponovne uporabe odpadne embalaže ter nadaljnje obdelave, predelave in sežiganja odpadne embalaže. V to smer smo začeli razmišljati že pred leti, ko smo na blagajnah trgovin prepovedali brezplačne plastične nosilne vrečke, s čimer smo želeli preprečiti splošno povečanje proizvodnje embalaže in doseči zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk, saj so statistični podatki pokazali, da v Sloveniji vsako leto med odpadke odvržemo kar 30 milijonov takšnih vrečk. Za konec bi rad omenil še dvoje. Prvič, predlagam, da ko s tovrstnimi zakoni sprejemamo določene konkretne in za marsikaterega podjetnika korenite spremembe, kar ima lahko veliko vpliv nad proizvodnimi procesi v podjetju, da se z uveljavitvijo zakona določi daljše prehodno obdobje, tako da bodo tudi slovenski podjetniki imeli več časa za prilagoditev proizvodnih aktivnosti novi zakonodaji. drugič, opozarjam, da se oba akta, tako danes obravnavani predlog zakona kot tudi vladna uredba o prepovedi dajanja plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg, sklicujeta na prenos določb iste evropskega direktive v nacionalni pravni red, zaradi česar se zastavlja vprašanje razmerja med tema aktoma. Zato predlagamo, da naj se v bodoče ista vsebina evropskih direktiv prenaša zgolj v en nacionalni akt, torej ali v zakon ali v uredbo, s čimer bi se na eni strani preprečilo podvajanje vsebine, na drugi strani pa povečala preglednost in jasnost pravne ureditve.

Najlepša hvala za besedo. Utapljamo se v plastiki, ki jo je iz dneva v dan več na naših trgovinskih policah na račun množičnega potrošništva. Zavedamo se, da je problematika plastike bistveno globlja in ne zajema samo pribora, plastenk in sveč. Plastične so, denimo, tudi kljukice za obešanje, škarje, kuliji, tiskalniki, računalniki, zobne ščetke in še bi se kaj našlo. Med drugimi so tudi detergenti, praški, čistila v PVC embalaži. novembra smo bili znova priča množičnih prižigih plastičnih sveč, kjer smo Slovenci celo na vrhu po prižgani plastiki, alternative pa so še nam tuje. Po drugi strani gremo v imenu ohranjanja okolja še s klasičnih plastičnih sveč na električne, kar je še huje. Žalosti nas, da danes redkokdo v trgovino prinese povratno steklenico radenske in jo tudi kupi v stekleni steklenici, kajti večini se ne da nositi težkega stekla, ker je tudi večja možnost, da se razbije. Marsikateremu Slovencu ločevanje odpadkov na ekoloških otokih predstavlja velik problem. Vsi se zavedamo, da plastika ni zdrava, pa tudi okus pijače, hrane je drugačen, kot če jo pijete, jeste iz steklenega kozarca oziroma krožnikov. Plastični izdelki so za nas lažji in bolj praktični, kar se tiče transporta, shranjevanja ostankov hrane. Težje se tudi navajamo na lesni jedilni pribor, ki nam nekako ne sede. Korak v pravo smer je, da se plastična embalaža računa tudi, če greš, recimo, po hrano, ki jo nato vzameš s seboj za domov. Kot družba se moramo zavedati, da je plastika prisotna povsod in da smo planet že zasuli s plastiko, ker se le-ta razgraja tisočletje. Gledano širše. Odvržena plastika predstavlja svetovni problem, ker povzroča veliko okoljsko škodo ter hkrati predstavlja veliko izgubljenih milijonov za industrijo, ker se ne reciklira. Državljane in državljanke Republike Slovenije je treba konstantno ozaveščati o škodljivih, nepopravljivih posledicah neukega početja. Ostanke plastike je možno najti tudi v prehrani, sicer redko, pa vendarle nas mora to skrbeti, če nam je mar za naše zdravje. Skratka, v Slovenski nacionalni stranki menimo, da je plastične proizvode za enkratno in kratkotrajno uporabo treba čim prej nadomestiti z alternativnimi in cenovno dostopnimi proizvodi. Dejstvo je, da ljudje kupijo tisto, kar vidijo na trgovski polici, če tega ni, vzamejo kaj drugega. Važno, da na koncu so vsi zadovoljni, tako kupci kot prodajalci. Konec koncev pa nam bo še narava hvaležna, ker bo manj plastičnih odpadkov. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Poslanke in poslanci! Ustrezno ravnanje z odpadki je še vedno bistveno za preprečevanje vsakršnega smetenja. Za plastične odpadke veljajo zlasti splošni ukrepi in cilji Unije in cilji Evropske strategije za plastiko, in sicer zagotoviti, da bo vsa plastična embalaža, dana na trg Unije, ponovno uporabljiva ali enostavno reciklirana. Ker plastični proizvodi predstavljajo veliko tveganje za ohranjanje kakovosti pitne vode in posledično pomenijo zdravstveno tveganje za ljudi in vodne organizme, je pomembno, da se Direktiva EU 2019/904 čim prej prinese v slovenski pravni red. S predlogom zakona se želi zmanjšati uporaba plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki so v celoti ali delno izdelani iz plastike in so običajno namenjeni le enkratni ali kratkotrajni uporabi, nato pa odvrženi. Cilj zakona je zmanjšati odvrženo embalažo in slediti načelu strategije krožnega gospodarstva, trajnostne rabe virov, ohranjanja narave in varovanja okolja. Zasleduje načela preprečevanja nastankov odpadkov za enkratno ali kratkotrajno uporabo, narejenih iz materialov, ki se jih ne da reciklirati in imajo dovolj dolgo dobo razgradnje. Same rešitve obsegajo strukturne spremembe na področju ravnanja z odpadki. Z zakonom se želi iz trga izločiti skupine izdelkov za enkratno ali kratkotrajno uporabo, ki jih je mogoče nadomestiti z alternativnimi proizvodi, ki so tudi cenovno dostopni. Da dosežemo ambiciozno in trajnostno zmanjšanje uporabe teh plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, bomo v SDS predlog zakona podprli. Hvala.

Hvala za besedo, podpredsednica. Kolegice in kolegi! Plastična embalaža je najpogostejši vir onesnaženja svetovnih rek in oceanov. Tam letno konča 100 milijonov ton, kar predstavlja tri četrtine vseh odpadkov, ki jih ustvarimo na planetu. Kljub temu da ekološka osveščenost potrošnikov v zadnjem obdobju nekoliko narašča, se vsako leto proizvede več plastičnih izdelkov, zato ne smemo več dovoliti, da bi izdelki, ki jih uporabljamo le nekaj sekund, onesnažili naš planet za več stoletij. Približno polovico vse proizvedene plastike na svetu je namenjena izdelkom za enkrat neuporabo. V Sloveniji po ocenah nastane 35 kilogramov plastike za enkratno uporabo na prebivalca, kar nas uvršča na 20. mesto na svetu. Miselni preskok k boljšemu svetu, to je svetu brez plastike, je nujen tako za nas in naše potomce kot tudi za živali, rastline in okolje. Republika Slovenija se je kot članica EU in podpisnica mednarodnih okoljskih sporazumov in dogovorov zavezala, da bo sprejela vse potrebne zakonske akte in strateške dokumente ter izvedla vse potrebne aktivnosti, s katerimi bomo naš način življenja, naša ravnanja umestili znotraj okvirjev univerzalnih omejitev, v katerih naš planet še lahko ohrani svoje obnovitvene zmogljivosti. Do 3. julija 2021 bi tako morali v naš pravni red implementirati Evropsko direktivo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. Ker Vlada tega ni storila, je opozicija vložila predlagani zakon, ki vsebinsko sledi zahtevam omenjene direktive. Seveda pa s sprejetjem tega zakona naše delo še ne bo končano. Direktiva, ki jo delno prenašamo, pa tudi druga evropska okoljevarstvena zakonodaja vsebuje tri ključne letnice; leto 2025, 2025, 2029 in leto 2030. Do leta 2025 morajo države članice za namen recikliranja ločeno zbrati 77 odstotkov plastenk, plastenke bodo morale vsebovati vsaj 25 odstotkov reciklirane plastike, reciklirati pa bo potrebno do 65 odstotkov odpadne in 50 odstotkov plastične embalaže. Do leta 2029 oziroma 2030 morajo države ločeno zbrati 90 odstotkov plastenk; plastenke, dane na trg, bodo morale vsebovati 30 odstotkov reciklirane plastike, reciklirati pa bo potrebno 70 odstotkov odpade embalaže in 55 odstotkov plastične embalaže. Spremenjen je tudi način izračunavanja deleža recikliranja. Če danes ločeno zbrane kvote plastike štejejo kot reciklirane, bodo v prihodnje kot reciklirane štele le količine, dostavljene reciklerjem. Te cilje je po izkušnjah iz nekaterih evropskih držav najlažje, če ne celo edino možno doseči z uvedbo kavcijskega sistema. V Evropi ima ta sistem vzpostavljenih 10 držav, 10 držav ima sprejeto zakonsko podlago za uvedbo tega sistema, v sedmih državah pa je o tem odprta javna razprava. Sprejetje predlaganega zakona bo torej le prvi korak izmed mnogih, ki jih bo v skladu z evropsko zakonodajo, v skladu s človekovo odgovornostjo za okolje, v skladu s skrbjo za naše zanamce potrebno storiti. Zato v LMŠ napovedujemo, da bomo tudi v nadaljnje aktivni pri zakonskih predlogih, ki bodo še izboljšali naše bivanjsko okolje. Prvi korak bo odprtje javne razprave o uvedbi kavcijskega sistema na področju zbiranja odpadne embalaže. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. Naslednji ima besedo mag. Marko Koprivc, predstavil bo stališče Poslanske skupine SD. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica. Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci! Trenutna količina proizvedene, uporabljene in zavržene plastike ima škodljive vplive na zdravje in okolje. Posledice današnjih navad, ko plastično embalažo enkrat uporabimo, nato pa zavržemo, je mogoče videti širom sveta. Zaradi močnega obremenjevanja okolja s plastičnimi izdelki je ključnega pomena prehod na trajnostne alternative. S predlaganim zakonom se omeji in prepove dajanje plastičnih proizvodov na trg. Bistvena rešitev zakona pa je razbremenitev okolja in preprečevanje nastajanja novih plastičnih proizvodov. Cilj zakona je zmanjšati uporabo plastične embalaže na način, da se bodisi prepove uporabo kratkotrajnih proizvodov, ki niso zasnovani za ponovno uporabo, bodisi se zagotovi stroškovno učinkovito recikliranje. S tem bi se preprečil in zmanjšal vpliv plastičnih proizvodov na okolje, posledično pa pozitivno vplivalo tudi na naše zdravje oziroma zdravje vseh ljudi. Rešitve zakona obsegajo strukturne spremembe na področju ravnanja z odpadki. Z zakonom se želi iz trga izločiti skupine izdelkov za enkratno ali kratkotrajno uporabo, ki jih je mogoče nadomestiti z alternativnimi proizvodi. S sprejetjem zakona bi posledično spodbujali uporabo enostavno dostopnih in bolj trajnostnih alternativnih proizvodov, inovativne rešitve za bolj trajnostne poslovne modele, alternativne proizvode za ponovno uporabo in uporabo nadomestnih materialov. Predlog zakona je bil deležen podpore na matičnem delovnem telesu. V poslanski skupini že ves čas zakonodajnega postopka podpiramo predlog zakona in tako bomo storili tudi danes. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Nataša Sukič, predstavila bo stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala lepa. Septembra 2017 smo v Levici predlagali sprejem priporočil Vladi Republike Slovenije za prepoved prometa plastičnih vrečk, kozarcev, krožnikov in drugih plastičnih posod. Predlagali smo, da se uporaba plastičnih vrečk s podzakonskimi akti prepove in da se Slovenija na ravni EU začne aktivno zavzemati za prepoved uporabe plastičnih vrečk, pa tudi za uporabo embalaže iz okolju prijaznih materialov. Po vzoru Francije smo predlagali tudi prepoved prometa hrane in pijače v plastičnih kozarcih, na plastičnih krožnikih in v drugih plastičnih posodah za enkratno uporabo, vključno s plastičnim priborom. Predlagali smo tudi prepoved prodaje vseh kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo mikroplastiko, in da naj Vlada s podzakonskimi akti predpiše stroga pravila ravnanja z mikroplastiko kot surovino za nadaljnjo izdelavo plastičnih izdelkov z namenom čim večjega zmanjšanja iznosa mikroplastike v naravno okolje. Razlog za vložitev omenjenega predloga priporočil je bilo vladno zamujanje s prenosom evropske direktive glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Ko je Vlada direktivo zaradi groženj Evropske komisije s finančnimi sankcijami končno prenesla, pa je iz nje prenesla zgolj minimalne zahteve za omejevanje plastike. Z izjemo takojšnje prepovedi uporabe plastičnih nosilnih vrečk na trgu in prepovedi kozmetičnih izdelkov iz mikroplastike so bila naša priporočila sprejeta s 85 glasovi za in nič glasovi proti, vendar takratna vladna koalicija strank SMC, SD in Desus do konca svojega mandata ni realizirala niti ene same točke iz teh priporočil. Sledila je vlada koalicije strank LMŠ, SAB, SD, SMC in Desus, ki smo jo ob njenem imenovanju podprli tudi v Levici. Že nekaj mesecev po imenovanju Vlade je Državni zbor sprejemal stališče Republike Slovenije do predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkrat uporabo na okolje. V Levici smo k predlogu stališča vložili amandma, s katerim smo se zavzeli za čim strožje tržne omejitve za izdelke, ki se jih težko reciklira in pri katerih bi ločeno zbiranje povzročalo nesorazmerno visoke stroške. Ukinitev prodaje lahkih nosilnih vrečk, ki je bila predvidena za leto 2019, smo razširili še z ukinitvijo prodaje filtrov za tobačne izdelke, narejenih iz plastike za enkratno uporabo. Za plastične posode, za živila in lončke naj bi po predlogu stališča Slovenija že leta 2019 naredila načrt, kako jih leta 2020 prepovedati, postopoma pa naj bi se pripravili tudi načrti za prepoved vseh ostalih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, predvidenih v predlogu komisije, tako da bi jih lahko do leta 2030 postopno povsem prepovedali. Naš amandma je bil sprejet, brez glasu proti – in spet se ni zgodilo nič. Leta 2019 niso bile prepovedane niti plastične vrečke niti drugi plastični proizvodi za enkratno uporabo. Obveljale so omejitve iz evropske direktive, Vlada pa je zgolj potrdila nezavezujoč kodeks za zmanjšanje prodaje nosilnih vrečk, ki so ga nekateri trgovci sprejeli. In tako smo v štirih letih prizadevanj še vedno na isti točki. Vladi smo praktično na novo spisali stališče, ki naj ga v zvezi s prepovedjo plastičnih vrečk in drugih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo zagovarja na ravni EU. Zapisali smo, da bomo v letih 2019 in 2020 prepovedali večino plastike za enkratno uporabo. Zgodilo se ni nič. Nasprotno, zaradi koronakrize je poraba teh proizvodov podrla vse rekorde. Edina rešitev, ki nam preostane, je, da sprejmemo zakon o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Samo tako bomo zaustavili polucijo našega okolja, rek, morij in oceanov s plastiko, ki uničuje živalske vrste. Zaradi mrzličnega potrošništva je s plastiko onesnažen cel planet. Znanstveniki to vseprisotnost plastike povsod v okolju ocenjujejo za mejnik za začetek nove dobe plastike za nekakšno novo geološko dobo našega planeta. Čas je, da se to neha. Danes ponovno računamo na podporo prav vseh političnih strank, kajti zakonska prepoved prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo je enostavno nujna. V Levici bomo zakon soglasno podprli. Hvala lepa.

Hvala za besedo, podpredsednica. Spoštovani kolegice in kolegi! Poglavitne rešitve zakona so prenos Evropske direktive o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki bi jo morale države Evropske unije v nacionalno pravo prenesti do 3. julija 2021, in in prepoved plastičnih izdelkov in izdelkov iz oksorazgradljive plastike za enkratno ali kratkotrajno uporabo, za katere na trgu že obstajajo cenovno dostopne alternative. V zakonu se določa globa v višini 100 do 50 tisoč evrov za pravno osebno ali samostojnega podjetnika posameznika, ki take izdelke daje na trg ali na trgu omogoča dostopnost do njih, in 500 do 5000 evrov za njihovo odgovorno osebo. Predlagatelj pa ne predvideva finančnih posledic za državni proračun. V Novi Sloveniji − krščanski demokrati smo bili sprva do predloga zakona zadržani. Glede na to, da prenos evropske direktive v slovenski pravni red z zakonom ne bi bil ustrezen, saj Zakon o varstvu okolja določa, da takšno materijo s predpisom natančneje določi Vlada z uredbo. A glede na to, da je predlog zakona ob upoštevanju amandmajev usklajen z uredbo, v Novi Sloveniji nimamo več razlogov za nasprotovanje, saj je predlog zakona usklajen z zadevami, na katere je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. Tako se v delu predloga zakona določi, kaj se ureja z uredbo in kaj z zakonom oziroma da se določi prenehanje uporabe uredbe v določenih zadevah. Spremembe amandmaja, ki so ga vložile opozicijske poslanske skupine k 3. členu in v kateri je zapisano, da Vlada z uredbo podrobneje določi vsebino proizvodov, ki se jih daje na trg, ocenjujemo kot pravilno, saj bi bilo drugače preveč zapleteno vsakič spreminjati zakon za vsak predmet, ki bi ga dodajali v prepoved. V Novi Sloveniji − krščanski demokrati se zavedamo, da z zakonom ne bomo rešili problematike onesnaževanja, se pa tudi zavedamo, da je onesnaževanje s plastično embalažo velik okoljski problem, ki zahteva takojšnje rešitve. Ker smo pri oblikovanju in razvoju današnjega sveta moralno zavezani k zmernosti in samoomejevanju, bomo predlog tega zakona krščanski demokrati podprli. Hvala lepa.

Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Danes še tretjič obravnavano Predlog zakona o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji, ki bi omejil uporabo plastične embalaže na način, da se prepove njena uporaba v kratkotrajnih proizvodih. Uporaba plastike v industrijski proizvodnji je bila velik korak naprej za človeštvo, ne pozabimo, da plastika zaradi svojih lastnosti omogoča dolgotrajno ohranjanje živil, prav tako v njih ne pušča vidnih sledi, je lahka, odporna na nizke temperature in njena proizvodnja je izredno poceni. Za povrh pa jo je v veliki meri možno še reciklirati. Kljub močnemu zanimanju in hitremu tehnološkemu razvoju do danes še nismo našli materiala, ki bi bil po vseh teh lastnostih primerljiv s plastiko. Zato je jasno, da je uporaba plastike v marsikaterem proizvodu še vedno smiselna in težko zamenljiva. Kljub temu pa lahko ob obisku marsikatere lokalne rečne struge ali pa ob pogledu na fotografije svetovnih oceanov hitro ugotovimo, da pri recikliranju plastike nismo dovolj učinkoviti. Zato smo prepričani, da si moramo vsi skupaj prizadevati za zmanjšanje uporabe plastike. To pa bomo najlažje dosegli pri tistih kratkotrajnih proizvodih, ki niso odvisni od prav vseh prej naštetih lastnostih plastike in za katere na trgu že obstajajo primerne alternative. Z drugimi besedami, če si v prehrambni industriji še ne moremo privoščiti popolnega prehoda na alternativne materiale pakiranja, pa to ne velja za proizvode za enkratno uporabo. Gre predvsem za plastične krožnike, pribor, slamice, plastične lončke in tako dalje. Konec koncev na trgu že obstajajo takšne oblike teh proizvodov za enkratno uporabo, ki imajo ob morebitnem pristanku v naravi precej manjše negativne posledice za okolje. V Poslanski skupini Stranke modernega centra smo zaskrbljeni nad količino proizvedene, uporabljene in zavržene plastike, ki ima, potem ko se znajde v naravi, dokazano negativen vpliv tudi na zdravje ljudi. Strinjamo se tudi z usmeritvami Evropske unije, ki si prizadeva za večjo sposobnost recikliranja plastične embalaže, za omejitev količine v vodo izpuščene mikroplastike, pa tudi za zamenjavo plastičnih izdelkov za enkratno uporabo s primernimi trajnostnimi alternativami. Spreminjanja zakonodaje, ki omejuje ponudbo plastičnih proizvodov na trgu, se je potrebno lotiti preudarno. Glede na obrazložitve, ki jih v predlogu zakona navaja predlagatelj, lahko rečemo, da predlagane rešitve predstavljajo primerno ravnotežje med varstvom okolja in med zahtevo po prilagoditvi gospodarskih subjektov. Z uveljavitvijo tega zakona se bo prepovedalo dejansko dajanje kratkotrajnih plastičnih proizvodov na trg, s tem pa se bo nedvomno povečala uporaba trajnostnih proizvodov, takšnih, ki so že danes dobro zastopani na prodajnih policah slovenskih trgovin. Zato bomo na podlagi navedenih dejstev Predlog zakona o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji v Poslanski skupini Stranke modernega centra z veseljem podprli. Hvala lepa. Gospa Mateja Udovč bo predstavila stališče Poslanske skupine SMC. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Kar 300 milijonov ton plastike na leto odvržemo državljani v svetovna morja in oceane. Živimo torej v svetu, ki se sooča s krizo onesnaževanja s plastiko. Pri tem se moramo zavedati, da kar 99 odstotkov vhodnih surovin za proizvodnjo plastike predstavljajo fosilna goriva, pri čemer kar 50-odstotni delež odpadkov predstavljajo izdelki za enkratno, se pravi kratkotrajno uporabo. Zavedati se moramo, da uporaba plastičnih izdelkov za enkratno uporabo generira samo potrošništvo; vedno pri roki, hitro za uporabo, predpakirano, tudi zato, da v trgovinah ne potrebujejo zaposlenih, na poti za seboj, na prireditvah, in od doma, pa za hitro in brezskrbno pripravo brez zamudnega čiščenja. Proizvodnja in uporaba plastike predstavlja ekološko-okoljski in zdravstveni problem. Zavedati se moramo, da za en kilogram plastike porabimo 10 kilovatnih ur energije. V Sloveniji nastane na leto približno 60 tisoč ton plastičnih odpadkov, od tega približno polovica v storitvenih dejavnostih, 5 odstotkov pa v gospodinjstvih. Čez palec lahko ocenimo, da za to porabimo približno 600 milijonov kilovatnih ur energije in pri tem količina plastike, ki jo uvažamo, sploh ni upoštevana. Danes je pred nami tretja obravnava zakona o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji, ki smo ga v SAB kot predlagatelji vložili s sopodpisi strank LMŠ, SD in Levice z namenom, da se del evropske direktive v slovenski pravni red prenese na zakonski ravni in da se izvajanje tako ne prepusti zgolj uredbi. Naj spomnim, da je bil zakon vložen, še preden je Vlada sprejela uredbo. Predlog zakona je dobil v Državnem zboru julija in oktobra letos zeleno luč za nadaljnjo obravnavo, za kar se vsem lepo zahvaljujemo. Dobil jo je zato, ker smo poslanci v Državnem zboru prepoznali, da je plastika v oceanih in morjih tudi problem Slovenije. Problem Slovenije je zato, ker plastika zaide v svetovna morja in oceane; v naše vodotoke, naše reke, naše potoke in naša jezera. Problem tudi zato, ker se v vodotokih razkraja v mikrodelce. Problem zato, ker skozi vodne organizme in podtalnico, ki praviloma spremlja gladine in pretoke površinskih vodotokov, prehaja v našo prehransko verigo. Pred veliko težavo si ne smemo zatiskati oči. Delce mikroplastike so znanstveniki odkrili v človeškem organizmu in celo v posteljici zarodka. In njena prisotnost prav gotovo ni koristna; nasprotno, je škodljiva. Ne pozabimo, količina plastike v okolju se je v zadnjih 30 letih povečala za 3,5-krat. Tudi za tako razmerje se je povečala naša izpostavljenost. Tako uničujemo naše vire hrane in čiste zdrave pitne vode, uničujemo pa tudi živalski svet. Epidemija covida nas je dodatno opozorila na razsežnosti uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Potrebne spremembe lahko zato naredimo le skupaj, močni, povezani in enotni. Tudi zato je Svet Evropske unije sprejel ambiciozne ukrepe in identificiral izdelke, ki predstavljajo po številu približno polovico prav vseh odpadkov v morju. Gre za izdelke široke potrošnje, ki se po enkratni uporabi za namen, za katerega so predvideni, hitro zavržejo. Govorimo o vatiranih palčkah, jedilnem priboru, krožnikih, slamicah, mešalnih palčkah za pijače, palčkah za pritrditev na balone in podporo balonov, posodah za živila iz ekspandirane plastike ter vseh izdelkih iz oksorazgradljive plastike. Spoštovane kolegice in kolegi, imamo torej zgodovinsko priložnost, da presekamo ta krog, pospešimo preobrazbo gospodarstva in spremenimo navade potrošnikov. Krepimo zavedanje, da plastični izdelki ne nastanejo iz nič in tudi ne izginejo v nič. Nastanejo tisti trenutek, ko iz globin več tisoč metrov pod zemeljskim površjem pritečeta nafta in zemeljski plin. Skupaj postavimo temelje krožnemu gospodarstvu, zasledujmo strategijo »zero waste«, snujmo izdelke in proizvode, da jih lahko popravljamo in ponovno uporabljamo ter učinkovito recikliramo. stranki SAB seveda podpiramo konec uporabe teh izdelkov in bomo zakon, ki smo ga tudi predlagali, seveda z veseljem podprli. Hvala. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. Še kot zadnji bo stališče Poslanske skupine Desus predstavil gospod Ivan Hršak. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! Tihi ocean je eden najbolj bogatih ekosistemov na svetu. V njem prebiva milijone različnih vrst življenja. A v njem najdemo tudi enega največjih prstnih odtisov človeštva, tako imenovan GPGP otok – skorajda celina smeti. Plavajoča gmota, ki je sestavljena iz različnih proizvodov in prihaja na to mesto praktično iz celega sveta, je velika za tri Francije. In vse to je naša zapuščina. V Sloveniji se je skozi nekaj desetletij popolnoma spremenila kultura odlaganja smeti. Če so naše generacije še zažigale smeti na poljih in metale odpadke v jame, smo skozi izobraževanje mlajših generacij dosegli visoko stopnjo zavesti ločevanja odpadkov, obenem so se zbudile zavesti čiščenja črnih odlagališč. S tem smo bistveno izboljšali sliko, ki smo jo gledali ob sprehodih po gozdovih. Seveda lahko naredimo tu še velikanske napredke. Če smo do sedaj zmanjšali količino odpadkov v naravi in jih prestavili v bolj urejena smetišča, se moramo danes pogovarjati o zmanjšanju odlaganja na ta smetišča. Zato bomo z današnjim sprejetjem dosegli nov mejnik. Čeprav je plastičnih izdelkov za enkratno uporabo v trgovinah polno, pa bomo s prepovedjo ponujanja nekaterih izdelkov na trgovskih policah vseeno naredili veliko. Ne bo pa ta prepoved naredila bistvene škode na naše bivanje. Alternative že obstajajo, le odločiti se moramo zanje. Ker v Poslanski skupini Desus zagovarjamo, da moramo svojim otrokom in vnukom zapustiti boljši svet, kot smo ga prejeli, bomo tudi danes podprli ta predlog. Bomo pa v prihodnje morali na seznam prepovedanih plastičnih proizvodov dodati še druge, dokler ne bomo za vse produkte našli neke alternative, ki bo našo prihodnost naredila bolj onesnaženo. HEFERLE: Hvala lepa, gospod Hršak. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Odločanje o predlogu zakona bomo tako opravili v skladu s časovnim potekom seje zbora v četrtek, 25. novembra, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na 14. TOČKO DNEVNEGA REDA gostom! Na mizi imamo Predlog zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina 26 poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem. Predlog zakona je na 18. seji 28. oktobra obravnaval Odbor za obrambo kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Zato dajem besedo sedaj predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč.

Slovenski gasilci so naši junaki, bi rekli, saj se vsakodnevno žrtvujejo za naše ljudi. Že pred epidemijo bi jim morala Slovenija izkazati več hvaležnosti in podpore, zdaj v teh časih pa še posebej, saj so bili tudi v prvih bojnih linijah v bitki z epidemijo. Krivično je, da so prostovoljni gasilci ostali brez dodatka za delo v rizičnih razmerah, kljub temu da so kot pravi junaki enako prispevali za zdravje in varnost naše domovine. Dodatke v času epidemije koronavirusa so se delili kar tako, po dolgem in počez. Marsikdo je dobival dodatke, da ne rečem darila, čeprav si zagotovo ni zaslužil. Nekateri za obrambo naroda pa pred epidemijo niso naredili prav dosti, pa so dobivali velike dodatke, na drugi strani pa jih niso dobili tisti, ki bi jih resnično zaslužili. Ta predlog dobro popravi to, kar se je po nesreči ali morda celo namenoma pozabilo. Prav tako tukaj ne gre za veliko vsoto denarja, približno pol milijona evrov, kar se ne bi prav dosti poznalo v teh naših silnih proračunih. Zelo pa bi se poznalo pri prostovoljnih gasilcih ne samo finančno, ampak tudi kot simbolna gesta za njihov trud in požrtvovalnost. V Slovenski nacionalni stranki smo na odboru opozicijski predlog zakona podprli, saj nam gre za dobrobit gasilcev in ne za politične igrice. Predlog Liste Marjana Šarca je bil dober. In ker v Slovenski nacionalni stranki pozdravljamo vse dobre predloge, smo kot vedno brez ozira na naše ali vaše zadevo podprli. Je pa zanimivo, da so se pri Socialnih demokratih pri tej podpori vzdržali, čeprav naj bi tako dobro sodelovala z opozicijskimi predlagatelji – no, vsaj tako pravijo. Kako bodo skupaj vladali, kot si želijo, mi ni jasno, če se pa še pri takih zakonih ne uspejo med seboj nič dogovoriti. Slovenski nacionalni stranki bomo vedno podpirali ljudi, ki delajo dobro našemu narodu in se vsakodnevno žrtvujejo za svojo domovino. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa tudi vam. Naslednji je na vrsti gospod Jožef Lenart, predstavil bo stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. Lep dober dan. Hvala za besedo, podpredsednica. Pozdrav tudi vsem gostom! Na mizi imamo Predlog zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah. Skupina poslank in poslancev poslanskih skupin LMŠ, Levice in nepovezanih je dne 14. 9. 2021 Državnemu zboru Republike Slovenije predložila Predlog zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah. S predlogom zakona želi poklicne gasilce in zaposlene v poklicnih jedrih v prostovoljnih gasilskih društvih in gasilskih zvezah vključiti v razširjen krog upravičencev do dodatka za delo v rizičnih razmerah. Te rizične razmere so na primer epidemije, kot je bila denimo epidemija koronavirusa v letu 2020 in 2021, naravne nesreče, demonstracije, delo na območju nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, delo na področju vojne nevarnosti in druge. Predlagatelji sicer trdijo ter se sklicujejo na nedavno razglašeno epidemijo, na nekatere nepravilnosti pri nagradah gasilcem za delo v tistih razmerah ter da bi se s predlogom zakona popravilo te napake. Sledijo temu, da bi se naredil poračun in izplačilo za nazaj za tiste, ki so nekako izpadli, ter da se pač za enako opravljeno delo gasilce enakomerno in pravično nagradi. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije predloga zakona ne podpira, Vlada Republike Slovenije predlog zakona kot tak smatra za neprimernega. Vzrok pa je v tem, da je v teku priprava bolj pravične sistemske ureditve na osnovi pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v drugačni in bolj pravični ureditvi tega dodatka, zato je torej interventni zakonski poseg na področju urejanja sistema plač tudi gasilcem kot zaposlenim v javnem sektorju pred zaključkom pogajanj neprimeren. V Slovenski demokratski stranki smo mnenja, da je zadeva, torej predlog zakona, dobronameren, seveda pa tudi glede na preštudirano mnenje Zakonodajno-pravne službe nedorečen in površno pripravljen; in sicer Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora pravi, da s pravnosistemskega vidika predlog zakona nekonsistenten z veljavnimi pravnim redom. Navaja se antinomijo oziroma nasprotnost in tako se predvideva, da bi se s sprejetjem predloga zakona znotraj pravnega reda povzročila nasprotnost kot posledica medsebojne neusklajenosti zakonov. Problematika se v istem času prav tako rešuje s strani Vlade in priznati je treba, da če bi bila zadeva urejana, kot predlaga ministrstvo, da bi bil dodatek za delo v rizičnih razmerah gasilcev opredeljen kot nominalni znesek bolj pravičen kot v primeru, ki ga je predlagal predlagatelj. To bi torej pomenilo, da bi bili tudi vsi gasilci za delo v času tako imenovanih izrednih razmer nagrajeni enako pavšalno in ne na osnovi osnove plače zaposlenega. Če bi bil ta dodatek v nominalnem znesku torej enak, bi to tudi pomenilo v gasilskih vrstah še dodatno motivacijo in enotnost ekip. Odbor za obrambo Državnega zbora je na matičnem delovnem telesu v oktobru predlog zavrnil in zadevo zaključil. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke Predloga zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim

Lepo pozdravljeni! Hvala, predsedujoča, za besedo. Pred zakonom smo baje vsi enaki. Je pa nekaj področij, kjer je ta enakost izzvenela v birokratskih zapletih. Predloga Zakona o izplačilu dodatka v rizičnih razmerah poklicanim gasilcem in zaposlenimi v prostovoljnih gasilskih društvih predlagatelji LMŠ, Levica in nepovezani nismo želeli politizirati, ker je šlo za skromno vsoto denarja in ker nismo niti pomislili, da bo kdorkoli glasoval proti, pa smo se zmotili. S predlogom zakona smo želeli odpraviti neenakovredno obravnavo profesionalnih gasilcih pri izplačilu tako imenovanih koronskih dodatkov. Zaposleni v javnih zavodih, torej v profesionalnih gasilskih brigadah, so bili namreč upravičeni do dodatka za delo v izrednih razmerah, zaposleni v prostovoljnih gasilskih društvih pa ne. Zanje namreč ne velja kolektivna pogodba za javni sektor in to je bistveno vprašanje, ki smo ga želeli nasloviti in rešiti ta zaplet, ampak ne. Ker je to samo zaradi vprašanja, kje si zaposlen, absolutno nepošteno, smo torej vložili zakon, ki bi omogočil, da bi vsi za identično delo dobili tudi enako plačilo. Ampak ne. tudi pri tem vprašanju je bila politika pomembnejša od vsebine. Zakon je padel na Odboru za obrambo z rezultatom 7 proti 7. Poleg nasprotovanja Vlade je bilo torej po našem prepričanju za glasovanje proti potrebno le politično prepričanje in slepo sledenje navodilom. S tem zakonom bi namreč izenačili tudi z dodatki enako delo; Enako in strateško javno službo v javnem interesu z nekaj sto tisoč evri bi odpravili neenakost, nastalo samo zaradi statusa delodajalca. Eden izmed zdravnikov je s korona dodatki prejel desetino celotnega ocenjenega zneska, zato je šlo pri tem vprašanju dejansko za več kot sto gasilk in gasilcev za drobiž. Težko je upravičiti takšno odločitev, še posebej ob zavedanju, da ko pokličeš 112, te ob prihodu rdečih vozil z modrimi lučkami in srčnimi ter pogumnimi gasilkami in gasilci sploh ne zanima, kje so zaposleni, popolnoma nepomembno je, ali so prostovoljni ali profesionalni, zaposleni v javnem zavodu ali v prostovoljnem gasilskem društvu. Tukaj so, ko jih pokličeš in ko jih potrebuješ. Pridejo samo zato, ker jih rabiš, nič drugega ni važno. Nosijo svojo glavo naprodaj zate. In ko smo imeli priložnost popraviti storjeno krivico zaradi formalizma, birokracije, mogoče celo trme, so se nekateri odločili, kot so se pač odločili, razlago za to prepuščam njim. Ne bomo pa sprejeli formalističnih razlogov, kot je na primer mnenje Zakonodajno-pravne službe. To je bilo prvo branje zakona. Že v času trajanja odbora smo odpravili skoraj vse pomisleke Zakonodajno-pravne službe. Mnenje Državnega sveta – na Državnem svetu sem bil jaz pri razpravi, niti eden izmed svetnikov se ni oglasil k razpravi, samo glasovalo se je. Mnenje Vlade – oni itak vedo vse, pa še ostale zadeve. Poleg ostalega nakladanja ne bom sprejel niti obljub, zagotovil, da se bo vprašanje urejalo sistemsko. Vemo, kaj to pomeni, in vemo, kako je minister Tonin že obljubljal sistemske rešitve za profesionalne gasilce in dodatke v lanskem letu, pa ni bilo nič. So morali stavkati, da so dobili tisto, kar jim je pripadalo. Takšno ravnanje zame ni kredibilno in mu ne morem verjeti. Potem pa še najbolj zanimiva razlaga, da potekajo pogajanja Vlade z reprezentativnimi sindikati. Saj vi dejansko ne veste, o čem govorite! Za profesionalne gasilce v prostovoljnih gasilskih društvih kolektivna pogodba za javni sektor ne velja! Torej se tudi ne morete pogajati z njimi. Sistemska rešitev bi bila nekje drugje, tako da bi jim pač plačali tisto, kar jim gre z moralnega in etičnega vidika. mi bomo zakon še enkrat vložili. Bi se pa rad zahvalil v sem tistim članom odbora, ki so zakon podprli. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Samo Bevk, predstavil bo stališče Poslanske skupine SD. Izvolite.

v prostovoljskih gasilskih enotah in gasilskih zvezah, katerega so pripravili v LMŠ, Socialni demokrati nismo sopodpisali in tudi ne podprli. Razlogi pa so naslednji. Prvič. Dodatke za covid za zaposlene v javnem sektorju ureja kolektivna pogodba za javni sektor. V to kategorijo spadajo poklicni gasilci, zaposleni v vseh javnih zavodih. Sem ne spadajo gasilci, zaposleni v društvih s poklicnim jedrom, niti ne gasilci, zaposleni v gasilskih zvezah, ne gasilci, zaposleni v gospodarskih družbah. Odgovornost za delovnopravna področja je na ustanoviteljih. V času epidemije je država za izplačilo covid dodatka silam, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja na lokalnem nivoju, zagotavljala sredstva preko ustanoviteljic, torej lokalnih skupnosti. O razporeditvi teh sredstev pa odloča župan. Drugič. Vsi prostovoljni gasilci, ki so v času epidemije bili vpoklicani na intervencijo, so covid dodatek za čas opravljanja intervencije dobili na podlagi interventnih zakonov. Razlika je samo v tem, da gasilci, zaposleni v javnih zavodih, poklicnih jedrih društev in gospodarskih družbah, tega dodatka niso dobili, ker so bili v intervencijskem zakonu zajeti samo prostovoljci. So pa gasilci v teh javnih zavodih prejeli dodatek na podlagi kolektivne pogodbe, gasilci, zaposleni v poklicnih jedrih, pa bi lahko zahtevali dodatek od lokalnih skupnosti. Tretjič. Socialni demokrati nasprotujemo predlagani rešitvi, da bi dodatek dobili tudi gasilci, ki niso opravljali operativnih gasilskih nalog. Delo poklicnih gasilcev v poklicnih jedrih v prostovoljnih gasilskih enotah v Republiki Sloveniji opravlja približno 100 posameznic in posameznikov v šestih prostovoljskih gasilskih društvih in več gasilskih zvezah. Ne glede na različno ureditev in pravno osnovo se narava in obseg njihovega dela ne razlikujeta od zadolžitev poklicnih gasilcev. Interventni zakoni za omejitev in omilitev posledic pandemije virusa so vzpostavili neravnovesje znotraj širše poklicne skupine, in sicer zato, ker niso predvideli izplačil dodatkov za delo v rizičnih razmerah za poklicne gasilce, zaposlene v poklicnih jedrih v prostovoljnih gasilskih enotah, s čimer so jih posledično postavili v neenakopraven položaj v primerjavi z drugimi poklicnimi gasilci. Če želimo rešiti nastalo situacijo, katero so s predlaganim zakonom izpostavili predlagatelji, Socialni demokrati menimo, da je treba iti po drugi poti in ne posegati v kolektivno pogodbo za javni sektor. Socialni demokrati menimo, da bi bilo potrebno spremeniti Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije oziroma to problematiko rešiti v ločenem zakonu tako, da se ne posega v kolektivno pogodbo, višino dodatka za gasilce, zaposlene v poklicnih jedrih gasilskih društev, pa določiti enako kot za gasilce, ki izvajajo svoje naloge v istem prostovoljnem gasilskem društvu. Na srečo smo se z epidemijo takšnih razsežnosti do leta 2020 ukvarjali predvsem na papirju, od marca leta 2020 je žal to postala realnost. Pokazale so se pomanjkljivosti na različnih področjih, le-te pa bo treba na podlagi izkušenj vnesti v zakonodajo na način, da bo v bodoče ob morebitnih epidemijah Slovenija bolje pripravljena. Hvala lepa.

Hvala za besedo, predsedujoča. V Levici seveda podpiramo, da tako imenovane korona dodatke prejmejo ne le profesionalni gasilci ali čisti prostovoljci na drugi strani, marveč tudi njihovi kolegi, ki so v prostovoljnem sestavu sicer zaposleni v tako imenovanih profesionalnih jedrih. Edino pošteno je, da se enako delo tudi enakovredno prepozna, pa naj se pogovarjamo o plačah ali raznoraznih dodatkih, tudi takih, kot jih izstavlja vlada Janeza Janše. A se to ni zgodilo, vsaj v preteklih PKP paketih ne. Vlada je preprosto na te profesionalce, zaposlene v prostovoljnih sestavih, kratko malo pozabila. Še več, zavrača tudi pobudo za svojo koalicijsko večino, da se to vendarle uredi, – da se uredi naknadno s tem predlogom, ki mu na današnji seji mahamo v pozdrav. Žalostno je to, precej žalostno. Še posebej, ker ne želi naravnost povedati, da gre bodisi za varčevanje na plečih dela gasilcev bodisi za preigravanje prestižnega boja. Namesto tega se sklicuje na formalizme in intervencije Zakonodajno-pravne službe, ki je sicer podala tehtno mnenje, ampak obravnava, kot je stekla, je bila šele prva obravnava in že za to obravnavo je predlagatelj

bi se pustila odprta možnost, da se dodela, kar bi bilo dodelati potrebno. Ampak ne, vsi argumenti, vsa prepričevanja – bob ob steno. Morda ob tem niti ne bi smeli biti presenečeni. Gasilci v tej državi so največja solidarnostna organizacija, kar jih imamo. Vlada Janeza Janše z Janezom Janšo na čelu solidarnosti ne mara in je ne priznava. To izkazuje tudi Janšev zvesti pribočnik Matej Tonin na vrhu Ministrstva za obrambo, ki pokriva tudi področje gasilcev v odnosu v odnosu do Sindikata profesionalnih gasilcev, ki si že praktično od začetka mandata te vlade prizadevajo za socialni dialog, pa jih želi Ministrstvo za obrambo izigravati, peljati žejne čez vodo in kar je še teh izrazov. Na koncu so morali zagroziti in se podati celo v sindikalno stavkovno akcijo; in to gasilci od vseh ljudi; tisti, ki jih pokličemo na pomoč takrat, ko nam zgori streha nad glavo, ali takrat, ko nam narasle povodnje zalivajo kleti. Tega se očitno vlada Janeza Janše ne zaveda in nima posluha tako za prostovoljce kot za njihove profesionalne kolege ali tiste, ki delujejo vmes. Vse, kar jo zanima nekaj mesecev pred volitvami, je imidž, ki si ga ustvarja v poskusu, da znova osvoji mesta oblasti, da bi dejansko pripoznala in nagradila pošteno opravljeno delo s poštenim plačilom – to pa ne. Raje izstavlja sredstva nepravično posameznim skupinam, celo posameznikom, ki so ji blizu, varuje organiziran kriminal in omrežja organiziranega kriminala, celotno državo in njene sisteme pa obravnava kot korito, ki ga je potrebno opleniti, dokler se opleniti še da. Hvala. Hvala lepa. Gospod Andrej Černigoj bo predstavil stališče Poslanske skupine NSi. Izvolite. ANDREJ Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi! Pričujoči Predlog zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih in gasilskih zvezah je vložila ena opozicijska stranka z namenom zgolj in samo samopromocije. Kljub temu da se namen predloga sliši lepo, nagrajevanje gasilcev, je to na predlagan način popolnoma neizvedljivo in v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije. Za kaj sploh gre? Predlagatelj je predlagal, da bi se dodatek za delo v rizičnih razmerah, kot ga prejmejo gasilci, zaposleni v javnem sektorju, iz državnega proračuna izplačal tudi poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah, te pa financirajo občine. Pri tem predlagatelj sploh ni upošteval dejstva, da lahko gasilcem v poklicnem jedru prostovoljnih gasilskih enot občine kot financerji njihovih plač že po veljavni zakonodaji izplačajo dodatek za delo v rizičnih razmerah in marsikatera občina z gasilskim poklicnim jedrom je to tudi storila, ostale, verjamem, da bodo še sledile. Požarna varnost je izvirna naloga lokalne samouprave, torej občin. Občina, ki organizira in financira obvezno javno službo, je torej tudi pristojna za financiranje morebitnih dodatkov. Lahko se občina odloči, da bodo ti dodatki tudi višji, kot so določeni v kolektivni pogodbi za javni sektor. Predlagatelj tega zakona pa očitno ne da nič na lokalno samoupravo in delitev pristojnosti med občino in državo. Naj današnji predlog ponazorim plastično. To je tako kot bi nekdo, recimo mu Tone, zaposlen v podjetju A, potem pa bi Tonetov prijatelj šel v podjetje B in od šefa zahteval, da Tonetu podjetje B izplača nagrado. Naj ponovim še enkrat, Tone je zaposlen v podjetju A. Se še vedno sprašujete, kdo v državi ustvarja zmedo? Jasno je, da predlagatelja ne skrbi zares za gasilce in ustrezno urejanje njihovega položaja, temveč mnogo bolj le za lastno promocijo. Na matičnem odboru je celo nesmiselnost predloga odlično povzela županja, ki je potrdila izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah v svoji občini. Vprašala se je, zakaj zakon, če trenutni predpisi že omogočajo dodatke. Ali to pomeni, da bi nekateri gasilci, recimo, naši, potem dobili kar dvojna izplačila? Krščanski demokrati se močno zavedamo, da so gasilci nepogrešljivi. Ves čas je treba skrbeti za njihov ustrezen status in opremo, za kar si prizadevamo že ves čas od nastopa te vlade. Verjamemo v dejanja, zato smo v Državnem zboru že predlagali in tudi sprejeli enotno zavarovanje za vse gasilce, ki občutno razbremenjujejo občinske proračune. V Novi Sloveniji smo podprli tudi enkratno denarno pomoč, ki so jo prejela vsa gasilska društva širom Slovenije. Skupaj s koalicijskimi partnerji smo predlagali tudi že amandma k noveli Zakona o dohodnini, ki bo gasilcem, ki so aktivni več kot 10 let, bistveno, bistveno izboljšal neto dohodek. Zelo spodbuden je tudi podatek, da Ministrstvo za obrambo aktivno vodi pogajanja s sindikati gasilcev, na katerem skupaj urejajo normativni del kolektivne pogodbe. Veseli me, da je na matičnem odboru zmagal razum. Skupaj smo, tako koalicijski kot nekateri opozicijski poslanci, zavrnili predlog, ki ne prinaša rešitev, ampak vnaša zgolj zmedo in nemir. Za konec mi dovolite, da državljankam in državljanom v Poslanski skupini Nova Slovenija - krščanski demokrati čestitamo ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra. Vsem Slovenkam in Slovencem želimo, da bi posnemali posnemali zavednega Slovenca, ki je ljubezen do domovine nosil zasidrano trdno v srcu. Hvala za pozornost. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. Gospod Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. Hvala, podpredsednica. Spoštovani kolegi! Ne bom govoril o Tonetu, ki dela pri podjetju A in B, ampak bom povedal konkretno, zakaj je bil ta zakon predviden in pravilen. Glavni cilj Predloga zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah vzpostavlja pravno podlago za zagotovitev sredstev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah za poklicne gasilce in zaposlene, ki so zaposleni v poklicnih jedrih v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah in so bili v preteklih zakonodajah spregledani. Interventni zakon za omejitev in omilitev posledic pandemije virusa covid-19 so vzpostavili neravnovesje znotraj širše poklicne skupine, in sicer zato, ker niso predvideli izplačil dodatkov za delo v rizičnih razmerah za poklicne gasilce, zaposlene v poklicnih jedrih prostovoljskih gasilskih enotah in gasilskih zvezah, s čimer so jih posledično postavili v neenakopraven položaj v primerjavi z drugimi poklicnim gasilci. Predlagatelji so želeli s predlogom zakona popraviti položaj poklicnih gasilcev, ki so med epidemijo opravljali javno službo v prostovoljskih gasilskih društvih. Za njih namreč ne velja kolektivna pogodba za javni sektor, po kateri so sicer profesionalni gasilci med epidemijo prejeli dodatek za delo v rizičnih razmerah. Takih društev je v Sloveniji šest, finančne posledice uveljavitev zakona pa so bile ocenjene na okoli pol milijona evrov. V Poslanski skupini SAB smo predlog zakona na matičnem delovnem telesu, to je Odbor za obrambo, podprli. Menimo, da bi morali vsi, ki so bili v prvi bojni liniji med epidemijo covid-19, upravičeno prejeti dodatke, kot so jih zdravniki, medicinske sestre, policisti, vojaki in pa tudi gasilci, zaposleni v gasilskih brigadah. Žalosti nas, da je Vlada pozabila na izplačilo dodatkov za gasilce, zaposlene v gasilskih zvezah in društvih. Prav tako pa, da koalicija predloga zakona ni podprla, s tem pa so pokazali, da denarja v državni blagajni več kot očitno primanjkuje. Kot sem že omenil, smo v Poslanski skupini SAB predlog zakona na matičnem delovnem telesu podprli, ker pa predlog zakona ni dobil zadostne podpore, zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Ivan Hršak. Predstavil bo stališče Poslanske skupine Desus. Izvolite. Hvala, spoštovana podpredsednica. Državni sekretar, kolegice in kolegi! Predlog zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah na matičnem delovnem telesu žal ni bil deležen potrebne večin glasov, vendar ne, ker ne bi želeli, da se poklicnim gasilcem izplača ustrezen dodatek za delo v rizičnih razmerah, pač pa, ker so pretehtali argumenti predstavnikov Vlade. Ti so v razpravi pojasnili, da Vlada problematiko že aktivno rešuje na sistemski ravni. Predlagani zakon tako prihaja v času pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, na katerih potekajo pogovori o drugačni in bolj pravični ureditvi dodatka za delo v rizičnih razmerah. Sedaj veljavna ureditev dodatek opredeljuje na način, da je višina dodatka odvisna od osnovne plače javnega uslužbenca, po novem pa bi se dodatek izplačeval v nominalnem znesku, kar seveda pozdravljamo. V razpravi na matičnem odboru je bilo še izpostavljeno tudi s strani Zakonodajno-pravne službe, da Zakon o gasilstvu tudi sicer že omogoča izplačilo dodatka poklicnim gasilcem za delo v posebnih pogojih dela. Nekatere lokalne skupnosti so tako že izplačale omenjene dodatke na podlagi veljavne zakonodaje, tako da predlagani zakon nenazadnje niti ni nujen za samo izplačilo. S pravnega vidika pa je nekonsistenten, problematičen je tudi z vidika razmejitve pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo oziroma lokalno samoupravo in hierarhijo pravnih aktov. Poslanski skupini Desus sicer razumemo predlagatelja in se seveda tudi sami zavzemamo, da se uredijo pravice do dodatkov na način, da bodo ti pravični razdeljeni ter da se da se nobena poklicna skupina, ki je vključena v reševanje trenutne zdravstvene in družbene krize, ne bo počutila prikrajšano. Gasilci so se vedno izkazali. Tega ne smemo pozabiti. Vedno so ključno prispevali ob naravnih in drugih nesrečah, zato so med državljankami in državljani izjemno cenjeni in prav je, da so tudi ustrezno in pravično nagrajeni. Glede na to, da je predlog zakona svojo pot zaključil na matičnem delovnem telesu, gre na tem mestu naš apel Vladi, da kar najhitreje sistemsko uredi problematiko – tako s kolektivno pogodbo kot tudi s krovnim zakonom − in tako odpravi vsak dvom, da bi bili dodatki lahko pravično izplačani. Hvala. HEFERLE: Hvala lepa. Še kot zadnja bo stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev predstavila gospa Janja Sluga. Izvolite. V Sloveniji se lahko pohvalimo z več kot 45 tisoč operativnimi prostovoljnimi gasilci, imamo pa tudi 700 poklicnih gasilcev, zaposlenih v gasilskih brigadah oziroma javnih zavodih. Gasilci so praviloma vedno prvi na kraju vsakršnih nesreč, od najtežjih prometnih nesreč do reševanja pod in nad vodo ter nenazadnje spravljanja mačk ali ptičev iz zagatnih položajev. So tudi edina mogoča pomoč reševalcem, ki morajo iz 10. nadstropja spraviti nepokretnega bolnika. Gasilke in gasilci tako med ljudmi v Sloveniji uživajo posebno mesto in visoko zaupanje. Ta poklic pa je pri pripravljavcih resorne zakonodaje očitno in žal velikokrat spregledan. Interventni zakoni za omilitev posledic epidemije so vzpostavili neravnovesje znotraj širše poklicne skupine gasilcev, saj niso predvideli izplačila dodatkov za delo v rizičnih razmerah za poklicne gasilce, ki so zaposleni v poklicnih jedrih prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah, s čimer so jih postavili v neenakopraven položaj v primerjav z drugimi poklicnimi gasilci, ki so sicer omenjeni dodatek prejeli. Javni uslužbenci so v skladu z 39. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor za delo v rizičnih razmerah, med katere sodi tudi obdobje razglašene epidemije, upravičeni do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah. Do navedenega dodatka so na podlagi 14.a člena Zakona o gasilstvu upravičeni tudi poklicni gasilci. Določbe tega istega člena pa ne veljajo za gasilce v poklicnih jedrih prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah, posledično seveda za njih ne velja niti pravica do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah. V Sloveniji je v poklicnih jedrih v prostovoljnih gasilskih društvih in zvezah skupaj približno 100 zaposlenih in in teh 100 zaposlenih je ostalo brez omenjenega dodatka. Zanje glede ostalega veljajo popolnoma enak obveznosti in pravice kot za poklicne gasilce v javnih zavodih, razen prvega odstavka 14.a člena Zakona o gasilstvu, ki jih v takih primerih, kot je epidemija, postavlja v zelo neenakopraven položaj, pa čeprav morajo tudi v takih primerih opravljati popolnoma enake naloge in obveznosti kot ostali. Gasilci so nepogrešljivi ob tako rekoč vseh naravnih nesrečah in tedaj jih ljudi brez izjeme dojemajo kot junake. Poleg tega tudi sicer s svojim hitrim in ustreznim odzivom rešujejo življenja, rešujejo premoženje, varujejo okolje in ob tem za druge tvegajo svoje zdravje in življenje. Ljudje se nanje zanesemo in ob tem nas ne zanima, ali so poklicni, ali so prostovoljni, ali pa so poklicni v prostovoljnih društvih. Vsi delajo enako in tvegajo enako. Ker želimo to diskriminacijo pri izplačilu dodatka za enako delo v enakih razmerah odpraviti in želimo vsem zagotoviti enako pravico do izplačila tega dodatka, ki si ga nedvoumno zaslužijo, nepovezana poslanca in poslanka predlog zakona podpiramo in hkrati upamo, da bo po današnjem zaključku zakonodajnega postopka zakon ponovno vložen in da bo v drugem poizkusu morda le dobil ustrezno večino. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in v skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. december 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave Predloga zakona o izplačilu dodatka za delo v različnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah končan.–––––– S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Predlog za razpis referenduma je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina 34 poslank in poslancev s prvopodpisano Matejo Udovč. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem zato besedo predstavnici predlagatelja gospe Mateji Udovč. Izvolite.

Lokalna samouprava je v Sloveniji zelo razvejanja in temelji na 212 občinah. Najmlajša slovenska občina je Ankaran, najmanjša po številu prebivalcev pa je Občina Hodoš, ki ima manj kot 400 prebivalcev. Leta 2010 je bil zaradi preprečevanja drobljenja lokalne samouprave spremenjen Zakon o lokalni samoupravi, ki je kot temeljno merilo za ustanovitev občine določil njeno sposobnost zadovoljevanja potreb in interesov prebivalcev in izpolnjevanja drugih nalog v skladu z zakonom ter da mora imeti občina najmanj 5 tisoč prebivalcev, izjemoma pa jih sme imeti v določenem primeru tudi manj. Tudi sama sem v osnovi bolj naklonjena povezovanju in sodelovanju, združevanju, ne pa drobljenju lokalne samouprave, vendar pa želim opozoriti, da je bilo kljub tem jasno postavljenim zakonskim kriterijem ustanovljeno kar 110 občin, ki teh pogojev niso izpolnjevale. Kar 7 občin nima niti tisoč prebivalcev. V javnosti se rado ponavlja, da je 212 občin za Slovenijo preveč, a povprečna slovenska občina je po številu prebivalcev in površini večja od povprečne občine v celotni Evropski uniji. Torej, zakaj sem se odločila, da Državnemu zboru predložim v odločanje Predlog o razpisu referenduma in določitvi referendumskega območja za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, čeprav nisem naklonjena ustanavljanju novih občin? Velike občine, kot je Mestna občina Kranj, morajo zadovoljevati veliko različnih in nasprotujočih si interesov, to pa je na ravni celotne občine zelo težko uskladiti in za to nameniti zadostna finančna sredstva. Pogosto so urbani centri, kjer živi večje število ljudi, bolj urejeni kot okoliška ruralna naselja. Iz gradiva in iz predloga za razpis referenduma je razvidno, da je iniciativni odbor za ustanovitev nove občine na podlagi številnih pogovorov, raziskav javnega mnenja na tem območju, posvetovanja s pravniki in strokovnjaki za lokalno samoupravo pripravil zelo elaborirano in utemeljeno obrazložitev za ustanovitev nove občine. Predlagana Občina Golnik bi imela sedež v Predosljah, ustanovljena pa naj bi bila z izločitvijo 22 naselij v sedmih krajevnih skupnostih na teritorialno zaokroženem območju, ki ne posega v urbano predmestje mesta Kranj. Po številu prebivalcev in velikosti pa bi se uvrstila med prvih 60 največjih slovenskih občin. Prebivalci teh krajevnih skupnosti imajo povsem drugačne potrebe, kot jih imajo ti, ki živijo v urbanem delu mesta Kranja, zato so zame popolnoma legitimna prizadevanja prebivalcev okoliških naselij, ki si želijo imeti svojo občino, da bodo lahko sami urejali svoje probleme in seveda imeli za njihovo urejanje zadostna finančna sredstva. Zdaj dobivajo od občine za svoje potrebe znatno nižja sredstva ali pa se znajdejo na repu prioritetnih projektov občine. Slednje je razvidno tudi iz razvoja okoliških občin, ki so bile včasih del Mestne občine Kranj, na primer Občina Cerklje, Preddvor, Jezersko, Šenčur. Nova občina ima vse resurse, da je sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom. Tudi, če se bo nova občina Golnik izločila iz Mestne občine Kranj, bo ostanek v celoti še naprej v celoti izpolnjeval pogoje za mestno občino. In ja, mesto Kranj bo še vedno ostalo upravno, gospodarsko in kulturno središče širše gorenjske regije. Glede na navedeno in ostala predstavljena dejstva me je iniciativni odbor prepričal, da pobuda uživa podporo prebivalcev in da izpolnjuje zakonske pogoje za ustanovitev nove občine. Zato sem ocenila, da je vložitev predloga za razpis posvetovalnega referenduma edina možnost, da se prebivalci na najbolj demokratičen način izrazijo o tem, kje in kako želijo opravljati in upravljati lokalne javne zadeve. Tudi eminentni strokovnjak s tega področja, direktor mariborskega Inštituta za lokalno samoupravo dr. Boštjan Brezovnik, je ob zadnji pobudi za ustanovitev občin izjavil: »Če nekatera občina izpolnjuje mejo 5 tisoč prebivalcev, je vsebinsko smiselno presoditi, ali izpolnjujejo pogoje za ustanovitev samostojne občine. Če je izražena volja lokalnega prebivalstva, bi moral Državni zbor o tem vsaj razpravljati in se odločati o pravici prebivalcev do lokalne samouprave.« Predlog za razpis posvetovalnega referenduma ni uperjen proti nikomur, ampak je namenjen, da se na najbolj demokratičen način na referendumu krajanke in krajani odločijo in povedo, kje bi želeli živeti v prihodnosti. Namenjen je za enakopravni razvoj in za boljši jutri cirka 10 tisoč državljanov s tega območja. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog za razpis referenduma je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku gospodu Predragu Bakoviću. Izvolite. Podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Predlog za razpis referenduma je odbor obravnaval na 27. seji 4. novembra 2021. V uvodnem delu je predstavnica predlagateljev predstavila razloge za vložitev predloga ter za njegovo sprejetje. Predstavnica Vlade je dejala, da so izpolnjeni pogoji za razpis referenduma; s strani predstavnice Državne volilne komisije pa so bili stroški morebitnega referenduma ocenjeni na 90 tisoč evrov. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je med drugim dejala, da podnormiranost obravnavanega področja lahko pomeni poseg v načelo pravne države ter povečuje možnost arbitrarnosti in nepredvidljivosti ravnanja, medtem ko neskladna, nepopolna in pomanjkljiva procesna ureditev odpira več pravnih vprašanj. Tekom predstavitve mnenja je državni svetnik dejal, da Komisija Državnega sveta podpira predlog, ter omenil, da je številčnost pobud za nove občine posledica tudi prevelike centralizacije, katero bi zmanjšala vmesna stopnja lokalne samouprave. Župan Mestne občine Kranj je predstavil razloge proti razpisu referenduma ter med drugim izpostavil, da so bili v Mestnem svetu Mestne občine Kranj soglasno proti pobudi za referendum, da so proti ustanovitvi nove občine sveti treh krajevnih skupnosti iz območja predvidene nove občine ter na podlagi rezultatov raziskave javnega mnenja tudi sami prebivalci. V primeru nove občine bo na slabšem tako nova občina kot Mestna občina Kranj. Predstavnika lokalne iniciative Severni Kranj sta predstavila razloge za razpis referenduma, predstavila izpolnjevanje pogojev za ustanovitev nove občine, omenila, da imajo drugačne potrebe kot v Kranju, in poudarila, da naj se ljudje odločijo na referendumu. Predstavnik Krajevne skupnosti Golnik je povedal, da svet Krajevne skupnosti ne podpira pobude, ter se vprašal, ali bi bil referendum legitimen in demokratičen. Predsednik Krajevne skupnosti Predoslje pa je dejal, da želja po odcepitvi in ustanovitvi nove občine na seji sveta ni bila prepoznana. Med razpravo poslank in poslancev iz vrst opozicije je bilo moč slišati, da ne podpirajo predloga, da gre za predvolilno zgodbo, ki nima podlage v pravi želji ljudi, da gre da gre glede predloga za politično odločitev, da smo v času pred volitvami, da nasprotujejo drobljenju občin, da bi z novo občino izgubila tako Mestna občina Kranj kot tudi prebivalci nove občine, da gre za parcialne interese predlagateljev in da je treba državo decentralizirati na sistemski način. Izpostavljeno je bilo nestrinjanje treh svetov krajevnih skupnosti, ki bi postale del nove občine, odsotnost argumentov, raziskav in podatkov, med drugim tudi o številu prebivalcev osrednjih krajevnih skupnosti, ki naj bi se izločili in ki predlog podpirajo in si želijo referenduma, ter odsotnost mnenj določenih krajevnih skupnosti in pomen njihovega molka ter nasprotovanje in preprečitev vrste referendumov v bližnji prihodnosti s strani trenutne koalicije. Dotaknili so se tudi novega koncepta ustanavljanja občin, pomena združevanja občin, posledic izločitve za Mestno občino Kranj, težavnosti postopka delitve premoženja ter možnosti, da zaradi morebitne odločitve Ustavnega sodišča referendum ne bo izveden. Med drugim so podali še stališča o prevelikem številu občin in politični odločitvi pri njihovem ustanavljanju, o potrebi po finančni neodvisnosti občin ter o problematičnosti odločanja na referendumu. Medtem ko je poslanec iz Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije podprl predlog, večjo pozornost pa namenil področju financ nove občine ter med drugim omenjal odsotnost podatkov na tem področju ter dejal, da je treba ljudi pred referendumom seznaniti z vsemi relevantnimi in resničnimi podatki. Predstavnika iz vrst koalicije sta menila, da je treba ljudem dati možnost, da se odločijo, da se ljudje želijo samoorganizirati. Predstavljen je bil namen in smisel, da se referendum izvede le na območju, ki se želi izločiti, ter bilo je omenjeno, da s politično odločitvijo ni nič narobe ter da je decentralizacija nujna in možna. Predstavnica predlagateljev je med razpravo podala dodatna pojasnila ter se podrobneje odzvala na kritike. Po končani razpravi je odbor sprejel mnenje, da je predlog za razpis referenduma primeren, zato je opravil še obravnavo delovnega besedila Predloga odloka. Slednjega je odbor sprejel in je postal sestavni del poročila. V razpravi o delovnem besedilu je bilo izraženo stališče, da gre za predlog, ki zadeva celotno Mestno občino Kranj, zato bi moral biti referendum izveden na njenem celotnem območju. S Predlogom odloka se med drugim razpisuje referendum za ustanovitev Občine Golnik, določa se referendumsko območje. Gre za območje 22 naselij v Mestni občini Kranj, besedilo referendumskega vprašanja, dan razpisa referenduma, in sicer 6. december 2021, medtem ko bo dan glasovanja na referendumu nedelja, 16. januar 2022. Hvala lepa. lepa tudi vam. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade. Gospa Urška Ban, državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, izvolite, imate besedo.

z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik na svoji 97. redni seji 14. 10. 2021. Dovolite mi, da ga na kratko predstavim. Vlada je predlog ocenjevala, prvič, z vidika izpolnjevanja pogojev za ustanovitev nove občine z izločitvijo dela obstoječe občine; drugič, ali bi preostanek občine po izločitvi dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik še izpolnjeval pogoje za ustanovitev občine ter ali bi mesto Kranj še izpolnjevalo pogoje za podelitev statusa mestne občine sedanji Mestni občini Kranj. Pogoje, ki jih določa Zakon o lokalni samoupravi, je Vlada obravnavala kot celoto, tako da pri svoji presoji ni delovala arbitrarno. Pri oblikovanju mnenja in predloga je upoštevala tudi stališča Ustavnega sodišča, ki se nanašajo na postopke ustanavljanja občin, še posebej odločbe iz leta 1994, s katero Ustavno sodišče ugotavlja, da je občina življenjska skupnost ljudi, ki prebivajo na območju enega ali več vzajemno povezanih naselij. Zanjo je posebej značilna ozemeljska povezanost, na podlagi katere se oblikuje mreža medosebnih in sosedskih odnosov ter zavest o pripadnosti občine kot temeljni teritorialni skupnosti. Druga pomembna značilnost je teritorialna povezanost ljudi na določenem območju in tretji element predstavlja število prebivalcev, ki mora biti tolikšno, da omogoča izvajanje lokalne samouprave v funkcionalnem smislu. Na podlagi navedenega Vlada ugotavlja, da so bili pogoji, kot jih določa 9., 12., 13. in 13.a člen Zakona o lokalni samoupravi, izpolnjeni. Vlada, upoštevajoč Zakon o financiranju občin, v svojem mnenju tudi ugotavlja, da bi bila nova občina glede na število prebivalcev in način izračuna primarne porabe občine sposobna samostojno opravljati zakonsko določene naloge za svoje prebivalce. Vlada nadalje ugotavlja, da bi preostanek Mestne občine Kranj po morebitni izločitvi navedenih naselij v novo Občino Golnik še izpolnjeval z zakonom določene pogoje za občino in za mestno občino. Na podlagi zgornjih ugotovitev Vlada meni, da so pogoj za razpis referenduma za ustanovitev nove Občine Golnik izpolnjeni. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prvi dobi besedo gospod Janez Moškrič, predstavil bo stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! Državnemu zboru je predlagano, da na podlagi 14.b člena Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi sprejme odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskega območja za ustanovitev nove Občine Golnik na referendumskih območjih naslednjih naselij: Babni Vrt, Bobovek, Britof, Čadovlje, Golnik, Goriče, Ilovka, Kokrica,

da tako ugotovi, ali obstaja interes krajanov za ustanovitev nove Občine Golnik, oziroma kot pravijo prebivalci tega kraja – Govnik. Občina je skladno z Ustavo, Ustavo, kot je utemeljeno in kot jo utemeljuje Ustavno sodišče, življenjska skupnost ljudi, ki prebivajo na območju enega ali več vzajemno povezanih naselij. Pomemben element predstavlja število prebivalcev, ki mora biti tolikšno, da omogoča izvajanje lokalne samouprave v funkcionalnem smislu, tako da spodnja in zgornja meja števila prebivalcev omogočata oblikovanje organov skupnosti v predstavniškem smislu in da je število prebivalcev takšno, da je organiziranje javnih dejavnosti, ki so nujne za življenje ljudi, tudi smiselno. Ustava Republike Slovenije v tretjem odstavku 139. člena določa, da se občina ustanovi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. Zato je treba poudariti, da podpisani predlagatelji nikakor ne razbijamo velike Mestne občine Kranj, saj čese izkaže, da je večinska volja na predlaganem referendumskem območju »za« svojo občino, pomeni, da se prebivalci teh naselij že sedaj ne čutijo povezane z matično občino. In se zgolj omogoča prvi korak k izpolnitvi želja in potreb prebivalcev teh naselij. Oziroma obratno, če se izkaže, da so proti temu, pomeni, da so zadovoljni s to obliko lokalne samouprave, kot je sedaj na voljo. Poudariti pa je tudi treba, da je ta državni zbor v preteklosti vedno težil k temu, da se je ta volja posameznih prebivalcev, skupin naselij izpolnila na podlagi želja in se je včasih oziroma velikokrat tudi to postavljalo pred zakonsko materijo, ki je v tistem času veljala. Predlog za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik je treba ocenjevati z vidika izpolnjevanja pogojev za ustanovitev nove občine obstoječe občine, pri čemer je pomembno vprašanje, ali bi preostanek občine po izločitvi dela Mestne občine Kranj v novo občino še izpolnjeval pogoje za ustanovitev ustanovitev občine ter ali bi mesto Kranj še izpolnjevalo pogoje za podelitev in ohranitev statusa Mestne občine Kranj. Vlada je posebej preučila, ali bi preostanek te Mestne občine Kranj po morebitni izločitvi naslednjih naselij v novo Občino Golnik še izpolnjeval z zakonom določene pogoje za občino. Glede na to, da je imela 1. 7. 2019 Mestna občina Kranj 56 tisoč 715 prebivalcev, nova izločena občina pa bi imela 10 tisoč 248, bi tudi preostanek občine po morebitni izločitvi še vedno izpolnjeval pogoje za za občino in oziroma za mestno občino. Vlada meni, da so zakonski pogoji za razpis referenduma za ustanovitev nove Občine Golnik izpolnjeni. Nasprotno pa Mestna občina Kranj meni, da obstaja veliko neizpolnjenih pogojev. Čas, ki je predviden do referenduma, je čas, ko bodo vsi akterji in tudi prebivalci, volivci tehtali med vsemi stališči in vsemi prednostmi oziroma slabostmi referendumske odločitve, je pred nami. Zato upamo, da bo ta čas lepo potekal, se pravi v pošteni kampanji. V Slovenski demokratski stranki zato podpiramo pobudo za razpis referenduma. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Rudi Medved bo predstavil stališče Poslanske skupine LMŠ. Izvolite. RUDI Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. V Sloveniji je od ideje do izpeljave referenduma razmeroma zahtevna pot. V določenih primerih referendum niti ni možen. Vendar ne tudi, ko gre za referendum o ustanavljanju občine. Do referenduma o ustanovitvi nove občine je pot še vedno razmeroma lahka. Zbere se skupina ljudi, poišče poslanko ali poslanca, ta pa potem v koaliciji zlobira podporo. In smo na poti k referendumu. Natanko tako se je zgodilo pri pobudi za ustanovitev nove Občine Golnik z odcepitvijo od Mestne občine Kranj. Pa to še niti ni tako sporno. V oči bode nekaj drugega. Že res, da bi voljo ljudi, ali zares želijo novo občino, izpričal šele referendum, ampak z neko otipljivo podporo ideji bi pa iniciativni odbor vendarle moral opremiti poslanko, ki zagovarja referendum in ustanovitev Občine Golnik. saj morda jo je, vendar mi, ki moramo odločiti o razpisu referenduma, tega nismo videli. Ustno izročilo tukaj pač ni dovolj. Ampak če je do tod predlagateljem mogoče očitati le površnost pri utemeljevanju predloga, pa gre v nadaljnjih navedbah za poskus zavajanja Državnega zbora. Pobudniki namreč trdijo, da so novo občino podprli s sklepi svetov štirih krajevnih skupnosti, svet ene krajevne skupnosti pa da ji je nasprotoval. Ne vem, zakaj trditi kaj takega, ko pa je to vendarle preverljivo. In nobena izmed sedmih krajevnih skupnosti se ni izrekla za novo občino. Svet krajevne skupnosti Golnik pa je celo izrecno proti. Torej tisti Golnik, po katerem naj bi se imenovala nova občina, noče biti v novi občini. Sedež občine pa bi tako ali tako bil v Predosljah, ki pa se tudi niso izrekle za novo občino. Dobra popotnica, ni kaj. Soglasno se je sicer proti izrekel tudi mestni svet Mestne občine Kranj. Tisto, kar je v vsej zgodbi posebej pomembno, pa je, da so v Krajevni skupnosti Golnik za razliko od pobudnikov tudi dokumentirali voljo krajanov. Zbrali so skoraj že 500 podpisov in podpisi še prihajajo, 500 podpisov proti odcepitvi od Kranja. To je večina volivnih upravičencev v krajevni skupnosti in ti podpisi utegnejo biti v prihodnje v tem postopku ključni. Naj osvežim spomin. Državni zbor je leta 2005 razpisal referendum o ustanovitvi nove Občine Izlake z izločitvijo iz Občine Zagorje ob Savi. 36 ljudi, ponavljam, 36 ljudi naselja Polšina je temu nasprotovalo, pa je bilo dovolj, da je na koncu Ustavno sodišče razveljavilo odločitev Državnega zbora o razpisu referenduma. odločbi so zapisali, da je lahko morebitno nasprotovanje prebivalcev naselja o vključitvi v novo občino pomemben element za presojo izpolnjenosti ustavnih pogojev za ustanovitev občine. To je zelo podobno našemu primeru, le da tukaj ne gre zgolj za eno naselje in 36 ljudi, ampak za več krajevnih skupnosti. In kar je absurd, proti je Krajevna skupnost Golnik, po katerem naj bi se imenovala nova občina. Tveganje, da bo razpis referenduma v neskladju z Ustavo, je torej zelo zelo veliko. V LMŠ razumemo referendum kot najvišjo obliko demokratično izražene volje državljanov. Glasno smo bili proti odrekanju pravice do referenduma, ko je vlada Janeza Janše s podtikanjem najrazličnejših nesprejemljivih zakonskih rešitev v protikoronske pakete s pridom zlorabljala zakonsko prepoved referenduma. V primeru pobude za novo Občino Golnik pa nasprotujemo razpisu referenduma, saj že sama pobuda kaže, da gre za izpolnjevanje interesov ozke skupine ljudi,

Hvala še enkrat za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani kolegice in kolegi! Pobudniki odcepitve severnega dela Mestne občine Kranj z oblikovanjem nove Občine Golnik so uspeli na svojo stran pridobiti 34 poslank in poslancev s prvopodpisano kolegico Matejo Udovč. Na odboru za notranje zadeve je predstavnica lokalne iniciative povedala, da gre za večletno prizadevanje do odcepitve iz mestne občine in oblikovanja nove občine. Razlog tiči po mnenju pobudnikov v neenakomernem razvoju posameznih delov mestne občine in v neenakomerni porazdelitvi sredstev po krajevnih skupnostih. Ocenjuje, da bi s svojo občino Golnik in s sredstvi, ki bi jih imeli kot občina, lahko naredili veliko več, še posebej na investicijskem delu. Žal se s to trditvijo pobudnikov ne moremo strinjati, saj vemo, da v tem mandatu potekajo intenzivnejša investicijska vlaganja ravno v območja, ki jih predlagatelji referenduma želijo združiti v novi Občini Golnik. Ne smemo pozabiti tudi relativno zapletenih postopkov delitev bilanc med morebitno novo Občino Golnik in Mestno občino Kranj ter predvsem negativnih posledic tovrstne delitve, ki bi zamaknile marsikatero že začeto ali načrtovano investicijo na območju občine, ki naj bi se odcepila od Mestne občine Kranj. Prepričani smo, da če bi referendum uspel, bi največ izgubili vsi prebivalci Mestne občine Kranj, tako tisti, ki bi ostali v mestni občini, še bolj pa bi bili oškodovani prebivalci naselij Babni Vrt, Bobovek, Britof, Čadovlje, Golnik, Goriče, Ilovka, Kokrica, Letenice, Mlaka pri Kranju, Orehovlje, Pangršica, Povlje, Predoslje, Srakovlje, Srednja vas - Goriče, Suha pri Predosljah, Tatinec, Tenetiše, Trstenik, Zalog in Žablje. Iz same predstavitve iniciative pa je bilo razvidno tudi to, da spoštovani iniciatorji ne poznajo najbolje delovanja lokalne samouprave in da na nek način delujejo proti občanom. Zagotovo delujejo proti tistim, ki si nove občine ne želijo in bi želeli ostati del Mestne občine Kranj. Opozorila, ki prihajajo iz Krajevne skupnosti Golnik in še katere druge krajevne skupnosti, gredo ravno v tej smeri. Tako bo denimo upoštevana volja prebivalcev Krajevne skupnosti Golnik, ne bi ti večinsko izrekli za ustanovitev nove občine, pa bi eventualno v njej vseeno pristali, in to zgolj zato, ker bi bili na referendumu preglasovani, ter bi na nek način postali ujetniki izpolnitve zakonskega kriterija 10 tisoč prebivalcev. Kriterij dejanske povezanosti krajevne skupnosti z Mestno občino Kranj pa bi ostal temu podrejen. Socialni demokrati se zato pridružujemo resnim opozorilom Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki jasno pove, da so šle zadnje spremembe Zakona o lokalni samoupravi predvsem v smeri spodbujanja združevanja in povezovanja občin. Mi pa imamo pred seboj danes pobudo, ki gre ravno v nasprotno smer. Kriteriji oziroma merila v postopkih ustanavljanja novih občin in Zakonu o lokalni samoupravi so po našem prepričanju preohlapna, zakon pa podnormiran, saj ne daje odgovorov na mnoga izpostavljena vprašanja v postopku ustanavljanja novih občin. Spoštovani, z razpisom referenduma bi se mnogi razvojni in investicijski projekti, ki jih je v prvih treh letih županovanja pripravila ekipa župana Matjaža Rakovca, lahko upočasnili, nekateri projekti pa morebiti celo ustavili. Tudi projekti in investicije, načrtovane v naseljih, ki bi po predlogu Udovčeve šle v novo občino. Karkoli že, treba je priznati, da se Mestna občina Kranj zadnja tri leta pospešeno pripravlja za izvedbo konkretnih projektov, ki jih bo tudi s črpanjem evropskih sredstev kot velika občina z velikim potencialom lahko v naslednjih letih koristila in na ta način izboljšala kakovost življenja vseh prebivalk in prebivalcev ne glede na to, na katerem koncu Mestne občine Kranj živijo. Socialni demokrati smo prepričani, da ima Kranj velike razvojne potenciale, katere lahko županova ekipa skupaj s prebivalkami in prebivalci Kranja uresniči v naslednjih letih. Za uspešno in kontinuirano delo, še posebej za večje investicijske projekte, vsaj tako se je izkazalo, je potrebno več let oziroma večmandatno delo. Vsakokratno menjavanje občinskih vodstev za dolgotrajnejši in enakomeren razvoj, kjer je treba upoštevati želje in možnosti vseh prebivalcev nekega lokalnega okolja, je – vsaj po našem mnenju – slaba popotnica. Socialni demokrati se zavedamo, da je referendum ena od oblik neposredne demokracije, v kateri sodelujejo vsi državljani, ki imajo pravico voliti. V primeru, ki ga danes obravnavamo, smatramo, ali bi morali imeti glasovalno pravico vsi občani in občanke Mestne občine Kranj, ali pa bi moral tak referendum biti razpisan na podlagi določenega odstotka volivk in volivcev iz območij krajevnih skupnosti, ki naj bi postala nova občina. Slednje bi pomenilo tudi, da je pobuda za razpis referenduma realen odraz volje volivk in volivcev, ne pa želja nekaj posameznikov in posameznic, ki si želijo nove občine. Temu žal ni tako, zato predloga za razpis referenduma ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavila Nataša Sukič. Izvolite. Hvala lepa. Nekateri se očitno v strahu pred bližajočimi se volitvami bojijo skoraj gotovega izpada iz parlamenta in se poslužujejo vseh mogočih parcialnih, ozkemu interesnemu krogu usmerjenih akcij, ki bi to morda lahko preprečile. V zadnjem času tako kar dežujejo predlogi, da nekatere občine postanejo mestne občine. Če v okviru svojega delovanja sprejmeš za ljudi škodljive odločitve in daješ legitimnost škodljivi vladi Janeza Janše, četudi sam namakaš prste v marmelado, res ne moreš računati na prav dolgo politično preživetje. Ampak kar predlagate tokrat, je pa res že smešno. V kraju, kjer boste kandidirali, ste našli malo skupino občank in občanov, ki si želijo odcepitve od matične Občine Kranj. In ker so za ustanovitev nove občine zakonsko določeni nekateri pogoji, kot na primer število prebivalcev, ste preprosto tako čez palec k tej mali skupinici občank in občanov brez njihove vednosti, kaj šele njihove želje po odcepitvi, priključili toliko ljudi, kot ste jih še potrebovali za izpolnitev tega pogoja. Ko so vas ti ljudje vprašali, kako se je njihova krajevna skupnost znašla na seznamu tistih, ki se želijo bojda odcepiti, pa ste jim preprosto razložili, da so vam pravniki izdelali več scenarijev, kako bi lahko izpolnili zakonsko zahtevane pogoje za ustanovitev občine, in se pač odločili za enega od njih, češ, boste že na referendumu odločali o tem, ali ste za ali ste proti. To je čisto skladno z delovanjem SMC, SNS in SDS. Smo poslanci morda videli kakšno peticijo občank in občanov? Nismo. Videli smo dva predstavnika neke bojda civilne iniciative in vidimo stotine podpisov, ki se nabirajo proti tej odcepitvi. Skratka, če ljudje niso izrazili volje po spremembi, jim boste pač vsilili svojo voljo, pa če jim je to všeč ali pa ne. Takega precedensa take zlorabe v Državnem zboru ne pomnimo. V Levici nimamo težav z demokratičnim vključevanem občank in občanov v odločanje o ključnih vprašanjih, vključno z referendumi. Na lokalni ravni jih je nasploh premalo, kot je premalo tudi drugih oblik participacije in direktnega vpliva na razvoj občin. Vse to so običajno razlogi za težnje po nastanku novih občin, po odcepitvi od matične občine. Vsem tovrstnim pobudam in težnjam po odcepitvi je skupno to, da so posledice dejstva, da mesta pogosto pozabljajo na svoje podeželje. Ker se občankam in občanom, ki živijo na podeželju, večinoma upravičeno zdi, da glavnino denarja in truda župani vlagajo v urbano središče občine, se kaj hitro zbudi želja po ustanovitvi nove občine. In čeravno so tovrstne kritike pogosto utemeljene, ustanavljanje novih občin ni rešitev. Problem, ki ga je treba odpraviti, je centralizacija, tega problema pa se ne da razrešiti s prenapihnjenim številom občin, ki bi stanje še dodatno poslabšalo in ne izboljšalo. Treba je delati na decentralizaciji, na povezovanju v regije, na demokratizaciji, na vključitvi prebivalcev v odločevalske procese in ne na ustanavljanju novih in novih občin, sploh pa ne na način, kot smo mu priča v tem konkretnem primeru. Te ustanovitve Občine Golnik ne podpirajo niti ljudje, ki bi v tej novi občini živeli, še huje, nekateri sploh niso bili seznanjeni s tem predlogom. Gre za solo akcijo poslanke Državnega zbora in ne široko aktivacijo občank in občanov. Nova občina tudi ne bi izpolnjevala vseh zakonskih pogojev za ustanovitev; o vprašljivi primernosti tega predloga se je Zakonodajno-pravna služba razpisala kar na desetih straneh. Zaradi vsega tega v Levici predlogu nasprotujemo. Vsekakor pa se, poudarjam, zavzemamo za tiste ključne rešitve, ki bodo preprečile, da bi ljudje sploh razmišljali o tovrstnih predlogih, torej za decentralizacijo, regionalizacijo in predvsem za dosledno vključevanje vseh občank in občanov v procese odločanja na ravni občine. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine NSi bo predstavil gospod Andrej Černigoj. Izvolite. ANDREJ Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovana državna sekretarja, cenjeni zbor! 30. septembra letos je bil v Državni zbor vložen Predlog za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik. Referendumsko vprašanje se seveda nanaša na ustanovitev nove Občine Golnik, ki bi imela sedež v Predosljah. Kot je vsem znano, bi se nova občina izločila iz Mestne občine Kranj. V Novi Sloveniji podpiramo razvoj lokalne samouprave in prizadevanja za skladen regionalni razvoj vseh predelov Slovenije. Skladno z načelom subsidiarnosti se zavzemamo za pravico lokalnih skupnosti, da samostojno urejajo, upravljajo in imajo v svoji pristojnosti javne zadeve iz življenja in dela prebivalcev na njihovem območju. Vsaka resna pobuda za ustanovitev nove občine je zato vredna pozornosti ter tehtanja njene upravičenosti. Enako velja tudi v primeru predloga za razpis referenduma glede ustanovitve Občine Golnik. Nova občina bi zajemala območje, ki ga obsegajo krajevne skupnosti Britof, Golnik, Goriče, Kokrica, Predoslje, Tenetiše in Trstenik. Že v začetku oblikovanja predloga za referendum s strani krajevnih skupnosti ni bilo zaznati velikega navdušenja za razpis referenduma oziroma ustanovitev nove občine. Pobudo so podprle samo tri krajevne skupnosti od sedmih. Kljub nadaljevanju postopka ter razvoju javne razprave o predlogu se k podpori tej pobudi do danes ni priključila nobena od ostalih krajevnih skupnosti. V Novi Sloveniji bi pričakovali, da bo javna razprava o predlogu spodbudila predstavnike lokalne ravni k javni podpori referenduma za njihovo novo občino. Pričakovali bi torej, da se bo za podporo na novo odločila kakšna od preostalih štirih krajevnih skupnosti. Tudi zato je bilo smiselno, da smo pobudi dali prostor z nadaljevanjem postopka in razprave o predlogu v Državnem zboru. Pobuda za referendum glede ustanovitve nove občine pa danes kljub temu še vedno ostaja brez podpore večine krajevnih skupnosti, ki jo bodo sestavljale. V prid ustanovitvi nove občine ne govori niti raziskava javnega mnenja, ki kaže, da odcepitev svoje krajevne skupnosti od Mestne občine Kranj in ustanovitev nove občine podpira le 21,5 % vprašanih, kar 70 % jih nove občine ne podpira. Priznavamo, da gre za raziskavo, naročeno s strani Mestne občine Kranj, ter ji pri odločitvi poslanske skupine o predlogu ne dajemo odločujoče teže. teže. Pomembnejša pri tem je praznina na mestu, kjer bi morala biti podpora lokalnih skupnosti o usodi, katerih se pri tem odloča. V skladu z našo programsko usmeritvijo, ki posebej ceni načelo subsidiarnosti, si v Novi Sloveniji iskreno želimo podpreti vsako resno pobudo za referendum o ustanovitvi nove občine. Načelo subsidiarnosti pa tudi zahteva, da pri odločanju o taki pobudi upoštevamo relevantne, predvsem pa ključne deležnike na lokalni ravni. Žal je v obravnavanem primeru danes izostala prav podpora s strani tistih, ki jih pobuda najbolj zadeva. Hvala za pozornost. Hvala lepa.